osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 155 prijavljenih poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u salim, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodna poslanika da možemo da nastavimo

tu.Nastavljamo zajednički, načelni, jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1. do 27. dnevnog reda.Juče

Poštovana predsednice parlamenta, poštovane gospođe i gospodo ministri, koleginice i kolege, evo, opet imamo saziv za 24 sata, sa 27. 27. tačaka dnevnog reda. Jasno je da vreme ovlašćenih predstavnika od 20 minuta dozvoljava 40 sekundi po svakom zakonu. Dakle, nije moguće razgovarati o svakom zakonu niti govoriti o detaljima, što nama pokazuje da zaista nije bilo spremnosti da zajedno radimo na, eventualnom, poboljšanju predloženih zakonskih predloga.Siguran sam da se i mnogi od vas slažu sa tim da to nije dobar pristup i da ste u ovim u klupama onako kako mi sedimo ovde, verovatno ne biste bili zadovoljni da na takav način dobijete priliku da analizirate sve ove zakone i date doprinos u ovoj raspravi. Ali, to nije prvi put i ja ću ovde stati o primedbama na proceduralne stvari, ali mislim da nisu samo proceduralne stvari, nego zaista suštinske. To je pitanje poštovanja parlamenta i želje da zajedno donosimo neka rešenja koja će popraviti moguće stvari.Zato ću govoriti o grupama zakona ne ulazeći u njih pojedinačno, i možda ću dva zakona detaljnije obrazložiti, zavisi od vremena.Jedna grupa zakona se odnosi na odlaganje primene zakona i ja ću pročitati o kojim se zakonima radi, pre svega odlaganje rokova primene. Oko rokova smo se ovde zajedno dogovorili i Vlada je nama svojim predlogom zakona predložila te rokove. Mi smo poverovali u dovoljnu efikasnost da će oni biti realizovani i većina je izglasala te zakone prihvatajući upravo te predloge. Sada dobijamo nazad četiri ili pet zakona u kojima se traži odlaganje primene tih zakona.Pre tri godine smo raspravljali o Zakonu o javnoj svojini, jednom od suštinskih zakona iz seta zakona koji moraju da urade svojinske odnose u Republici Srbiji. Tada smo govorili, ako nije bilo spremnosti i niti kapaciteta, pre svega lokalnih samouprava, javnih preduzeća, AP, da do kraja

tri godine, tri godine primene, kasnije smo posle tri godine, 2014. godine usvajali produženje tog roka, i evo sada smo ponovo na poziciji da usvajamo novo produženje roka istog zakona.Šta nam to govori u suštini? Na Odboru za budžet i finansije smo o tome razgovarali i sa gospođom ministarkom Brnabić, da li je Vlada odgovorna za neefikasnost lokalnih samouprava koje ne uspevaju sprovedu ono što je neophodno da bismo onda primenili na pravi način i zakone koje smo, evo, i juče većina usvojila neke od zakona, kao npr. Zakon o privatnom-javnom partnerstvu, koncesijama, o komunalnim sistemima, a kako ćemo ući u privatna-javna partnerstva u komunalnim sistemima na nivou lokalnih samouprava, ili dati te sisteme na koncesiju, ako ne znamo šta je kapital i šta je vlasništvo tih istih lokalnih samouprava i javnih preduzeća. Sada, raspravljamo o tome da odložimo dalje, za godinu dana rok za primenu ovog zakona.Podsetiću vas, i o tome smo razgovarali 2012. godine, ova većina je pobedila na izborima, dobila priliku da vodi Republiku Srbiju. Tada je bilo čuveno upodobljavanje lokalnih samouprava i koalicija sa centralnim nivoom vlasti, uz obrazloženje da će to biti mnogo efikasnije, da će to biti sinhronizovani rad i lokalnih samouprava i Vlade Republike Srbije. To se uradilo u mnogim lokalnim samoupravama, negde zaista na legitiman način sa velikom podrškom, ali negde te podrške nije bilo, nego je bilo formirano i drugih koalicija i ljudi koji su dobili podršku sa lokala, ali su oni na silu promenili i taj deo koalicije na lokalom

ta odgovornost je i na ovoj Vladi, odgovornost je i na ljudima koji vode lokalne samouprave, na koalicijama i pre svega političkim koalicijama koje na taj način rade.Šta još nama govori? Da li smo spremni da nastavimo proces reformi u Republici Srbiji kada imamo odlaganje Zakona o javnoj svojini koji dotiče lokalne samouprave tamo gde se odvija realni život i tamo gde treba obezbediti sve komunalne potrebe ljudi, čistu pijaću vodu i snabdevanje toplotnom energijom i tretman čvrstog otpada i mnoge druge stvari i predškolske ustanove i škole, a da nismo napravili za ove četiri i po godine ka mogućnosti da podstaknemo lokalni ekonomski razvoj i mnogo pouzdanije izvore prihoda za lokalne samouprave, što je bila tendencija donošenja ovih zakona.Mi sada ovde sedimo, raspravljamo o mnogim zakonima koji mogu da budu dobri, odlični ili manje dobri, ili loši, ali šta nam vredi ako, evo, četiri i po godine nema realizacije jednog ovakvog zakona? Na šta se svodi? Urediti na pravi način te registre, znam da su nekompatibilni u mnogim opštinama i gradovima, da ih treba centralizovati, ali su tehnologija i informacione komunikacije toliko napredovale da je to za četiri i po godine bilo moguće uraditi. Dakle, to je jedna od oblasti.Druga oblast je, evo, primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata za poslove u javnom sektoru, druga je Zakon o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređenju načina naplate takse za javni medijski servis, zatim, Predlog zakona o uređenju sudova. Imamo različite oblasti, pravosuđe, nedovoljno efikasno, i pitanje, da li ovde, pošto resorna ministarka nije prisutna, da li ovde ispunjavamo agendu koja je potrebna zbog otvaranja Poglavlja 23. i da li ovo odlaganje utiče i na naš put, efikasni put ka integracijama u EU? Za to smo se ovde u većini složili.Mnoge reforme, mnogi zakoni se očigledno odlažu i očigledna je jedna stvar. Ja mislim da svima nama je jasno. Sa setom ovih zakona mi smo sigurni, dakle, poslanički klub DS, da je ovo set predizbornih zakona i da ćemo imati ne samo predsedničke, nego i parlamentarne izbore naredne godine, jer svi teški reformski potezi koje je trebalo povući od prvog 1. januara 2017. godine se odlažu za 1. januar 2018. godine, ili za sredinu godine, baš upravo posle najavljenog termina predsedničkih i parlamentarnih izbora, jer nije popularno sada prekršiti obećanje predsednika Vlade koji je rekao da će ukinuti pretplatu na RTS od 500 dinara, a sada vraćati tu taksu, pa ćemo produžiti neko hibridno rešenje koje u ovom trenutku imamo i napraviti održivi način i sistem finansiranja javnog servisa, da odlažemo i reforme oko javne svojine, oko javnih preduzeća i ja mislim da je svima nama jasno.Ali, ta privremenost u suštini ima dve tačke koje definišu privremenost. To je početak pripreme i primene i kraj te privremenosti, termin kada se ona završava. Šta imamo kao primer? Da imamo stalno odlaganje onog termina kada ona prestaje. Znači više nije privremeno. Stvarno ulazimo u neka rešenja koja nisu privremena, jer očigledno ovo sada postaju trajna rešenja. Matematički gledano, imamo početak i imamo poluupravu koja nema taj kraj i koja ide u nedogled u vremenskom smislu. o smanjivanju plata, o privremenom smanjivanju plata i penzija. Nema privremenog smanjivanja plata i penzija, kao i kod ovih zakona gde potvrđujemo da sve veći broj zakona dobija predlog i rešenje dopunu i izmene zakona – produžava se rok.To rok.To neće doprineti nikakvoj efikasnosti. I sami ste svesni i razgovarali smo o tome. Stalno produženje rokova, evo, recimo, gradonačelnicima, predsednicima opština, gradskim i opštinskim većnicima je poruka – dobro, nema nikakvih posledica, može da se produži. To imamo kao poruku u ova dva ciklusa produženja za tri godine, pa evo sada još za godinu dana. Toliko o ovom setu zakona.Druga karakteristika svih ovih zakona koji su predloženi je novo zaduženje, novi zajmovi, podizanje nivoa javnog duga. Ja ću poći od, ministar Vujović nije tu, ali državni sekretar je tu i nadam se da ću dobiti odgovor, da smo svi u javnosti čuli

znači, 34 milijarde evra ili 34,1 milijarda za 2016. godinu.Zbog čega govorim o ovome? Ako imamo projekciju od 3% rasta za 2017. godinu, to je oko jedna milijarda, neka bude 1,1, manje je od toga, znači da u narednoj godini, u 2017. godini očekujemo onda iz ovih podataka 35,1 milijardu

i stalno se govorilo o toj cifri, kada pretvorite to u evre, to je 35,7 milijardi po aktuelnom kursu, znači, negde između 35,7 milijardi i 35,1 milijardi, postoji samo 0,6 nečega, a to je 0,6 milijardi, a to je 600 miliona evra. Onda se postavlja pitanje koliko su onda realne projekcije budžeta i svega onoga o čemu smo odlučivali pre par nedelja.Dug „Petrohemije“ od 105 miliona evra, koji se pretvara u javni dug, povećava upravo ovaj dug od 24,7 na 24,8. Zaduženja, i opet serija predizbornih predloga zakona, zaduženja oko izgradnje puteva. Lepo je graditi puteve, ali smo predlagali i razgovarali o odgovornosti svih nas. Dajte nam predlog mera na koji način ćemo upravljati javnim dugom, jer je zakonska obaveza Vlade po Zakonu o budžetskom sistemu da kod svakog usvajanja budžeta predloži i set mera oko saniranja visine javnog duga, onoga što je iznad 45% učešća u BDP.Mi sada sada bez tih konkretnih predloga i bez te analize donosimo nove zakone u kojima se zadužujemo za nekih verovatno, u stvari podižemo javni dug za nekih verovatno oko 500 miliona evra.Dakle, mislim da je potreban viši nivo odgovornosti. Možda ćete vi imati odgovore na ova pitanja, ali da bismo dobili prave odgovore, mislim da je bilo potrebno i više vremena i više razgovora o svakom od ovih zakona.Ono što je zanimljivo i što je veliki deo javnosti u Srbiji, posebno mladi ljudi su zaboravili, je nešto što nas podseća na devedesete godine. Pošto ovde imamo negde granicu – od dvehiljadite neke demokrate, neki ljudi koji su upropastili do tada tako sjajno uređenu državu. Stalno se emituje ta vrsta poruke u ovoj Skupštini. Mi imamo set zakona u kojima sada saniramo i pretvaramo u javni dug samo deo obaveza za staru deviznu štednju. Zaboravili smo na taj termin. Imate staru deviznu štednju i imate novu deviznu štednju. Ono što je stara devizna štednja više nije vaše. Zamislite državu u kojoj radite čitav vek, štedite, verujete u svoju državu, verujete u svoj bankarski sistem, položite svoju štednju, i onda vam ta ista država sutradan, kad se probudite ujutru, kaže – e, to što ste imali, to više nije na raspolaganju, to je stara devizna štednja i ne možete da podignete i raspolažete svojim novcem.Govorim o tome, jer evo posledica koje nas uvode u stalne rasprave te vrste. Jasno je, ovo treba rešiti i ovo je počela da rešava Vlada predsednika Vlade Zorana Đinđića 2002. godine, kada je donesen Zakon o vraćanju stare devizne štednje u periodu do 2016. godine. Ja nisam čuo ni od koga od vas ili se nadam da ću ovde čuti reči bravo za ovaj potez, jer ste ispravili jednu veliku nepravdu koja je užasna po čitavu Srbiju, a posebno po građane koji su izgubili svoj novac, koji nisu mogli da dođu do svog novca, ali i velikim delom izgubljeno je poverenje čitave poslovne zajednice.To su užasne posledice. Sada ih lečimo. Treba ih izlečiti, treba nastaviti, ali je procenjeno oko 200 miliona evra plus nekih 80 miliona evra stranim državljanima koji su ostali bez svoje devizne štednje u ekspoziturama banaka koje su imale sedište u Republici Srbiji.Mislim Srbiji.Mislim da iz ovih zakona možemo da vidimo i važno je podsetiti se zbog čega imamo problema sa našim budžetom i sa realizacijom tog budžeta. Kada je upropašten taj PIO fond? Kada smo ušli u te probleme i šta su nam je donelo upravo takvo vođenje države i 4,2 milijarde devizne štednje koja se pretvara u javni dug od 1992. do 2002. godine, sa posledicama koje se leče, evo do danas, do kraja 2016. godine sa ovom sednicom i gde ispravljamo sve te stvari koje se najčešće pripisuju onima koji su do 2000. godine preuzeli odgovornost za ovu državu?Zato mislim da je mnogo važno da ovde, ne tražeći stalno alibi, ova Vlada i ova skupštinska većina preuzmu odgovornost i jasno kažu – da, neefikasni su nam sistemi koji ne mogu da primene zakone koje smo ovde usvajali. Imamo nedovoljno kapaciteta, a ja vam tvrdim da je najvećim delom razlog tih nedovoljnih kapaciteta upravo prekrajanje najčešće volje onih koji su, pre svega, 2012. godine glasali na tim lokalnim izborima. Neka vrsta kontinuiteta u svim institucijama mora da se obezbedi, neka vrsta kontinuiteta, pre svega u institucijama. Ne govorim o političkom kontinuitetu, govorim o snazi institucija koje će imati dovoljno mogućnosti, dovoljno intelektualne snage da realizuju ove zakone.Još jednom kažem, možemo sjajne zakone da donosimo, ali očigledno je i pokazuje se da imamo hroničan pad, zabrinjavajući pad kapaciteta institucija na svakom nivou. Mislim da na takav način treba razgovarati u traženju rešenje. Još jednom kažem, obeležje ove sednice je 27 zakona za 24 sata koje treba obraditi, set zakona koji govori odlažemo primenu zakona koje smo ovde usvojili sa poverenjem predlagača, a to je Vlada Republike Srbije, da će ispuniti te rokove, a mi digli ruke za te zakone i očigledna nespremnost i nedovoljni kapaciteti da se to realizuje i, treće, podizanje javnog duga i dalje.

Sada sa zvaničnim podatkom je na 24,71, a sa ovim novim zakonima, koji će se izglasati verovatno u toku ove nedelje, imamo rast javnog duga koji će ponovo premašiti 25 milijardi dinara.Kada govorimo o budućnosti naše dece, o tome na koji način odlučujemo u ovoj skupštinskoj sali, brinući o tome da li trošimo budućnost naše dece ili ne, da li smo odgovorni za ove poteze, mislim da je važno reći upravo tu poruku. Imate prava, ja vam to kažem, imate prava da u jednom trenutku kažete – da, mi smo odgovorni. Nisu odgovorne one tamo prethodne vlasti

imaju Branislav Nedimović i Aleksandra Tomić, kao ovlašćeni. pre svega zbog javnosti moramo reći nekoliko činjenica koje se tiču budžeta, a vezane su za informacije koje su malopre navedene.Mislim da je jako važno razlikovati nominalni rast od realnog rasta. Nominalni rast koji je uključen u budžet za 2017. godinu predviđa realan rast koji je ostvaren i koji je rast, u stvari, BDP u odnosu na 2,8%, koliko je on iznosio za 2016. godinu, ali isto tako jako je važno ukalkulisti stopu inflacije.To je upravo ono o čemu ste vi pričali. Onih 600 miliona kažete da fali, pa to je to. Kroz to je ukalkulisan nominalan rast jednako je realan rast plus inflacija. To je sve inkorporirano u budžet za 2017. godinu i mislim da je jako važno zbog javnosti da se zna da ovaj budžet za 2017. godinu, koji je usvojen pre nekoliko dana,

da se ne iznose informacije koje nisu u potpunosti tačne.Što se tiče zaduživanja, vi kažete da će biti povećano zaduženje na osnovu ovih predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Podsetiću vas samo na jednu stvar,

i kroz sve ove zakone koji će se usvojiti u danu za glasanje neće rasti dug Srbije, i to je jako važno reći.Što se tiče treće stvari, a ona se odnosi na javnu svojinu, mislim da ste vi bili u lokalnoj samoupravi, radili ste taj posao, radili ste posao u javnom preduzeću i znate koliko je teška problematika evidentiranja javne svojine. Trideset, gomila stvari je bila evidentirana na mesne zajednice, na različite OUR-e, SOUR-e i ne znam više ni ja koje pravne oblike. Postupak je jako blizu kraja. Utvrđeno je prošle godine, pardon, ove godine posebna aplikacija u okviru direkcije za imovinu koja će se baviti dodatnim evidentiranjem imovine. Veliki broj lokalnih samouprava je završio ovu svoju obavezu. Imamo jedan mali problem sa jednim malim brojem lokalnih samouprava i sa dva javna preduzeća, i to je sasvim dovoljno vremena da se razreši ova stvar.Mislim da je jako važno reći da su ovo teški poslovi, ali poslovi koji se moraju završiti. Vlada Srbije ovim pokazuje spremnost da ih završi. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, današnji dnevni red je dnevni red o kome ćemo raspravljati i sadrži 27 tačaka, gde je više od 15 praktično predlog odbora iz oblasti Odbora za finansije.

neće imati četiri milijarde u budžetu i RTS neće imati iz čega da se finansira.Prema tome, i druge tačke koje su predložene takođe su direktno vezane za finansije. Sledeće tačke koje su jako važne jesu autentična tumačenja vezana za imovinu, a koje direktno utiču na oblast finansija, kao i predlozi koji se odnose na institucije koje su u nadležnosti Skupštine Srbije.Zbog toga treba reći danas da ne izglasavanjem ovakvog dnevnog reda, znači suprotstavljanjem, pokazujemo da ne želimo da konstituišemo institucije koje su u nadležnosti rada Skupštine Srbije, da ne želimo da rešavamo probleme građana Srbije iz prošlosti, kao što je stara devizna štednja. Znate, neki ljudi su presavili tabak, tražili od Međunarodnog suda, dobili međunarodne presude, da im se isplati stara devizna štednja. To nije bilo verovatno u vreme do 2012. godine, jer neko nije hteo da rešava takve probleme, ali da država ne bi gubila 40 miliona evra više, nego što bi dala onda je bolje da danas raspravljamo o tome i da izglasamo ovakve zakone.Treća stvar je onaj deo koji se odnosi na evropske integracije. Svesni smo toga da moramo mnoge stvari iz oblasti pravosuđa i pravosudnih zakona da rešavamo i takve zakone do 1. januara moramo da izglasamo.Prema tome, ova sednica rešava probleme građana, takođe direktno je vezana za oblast budžeta i posledica je praktično izglasavanja budžeta u ovoj Skupštini i mislim da je sa potpunim opravdanjem danas na dnevnom redu ono što imamo da razgovaramo u domenu rešavanja problema od koga će svi građani Srbije imati korist. Hvala. Uvažena predsednice, dame i gospodo ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, i sam lično, i Poslanička grupa kojoj pripadam Nova Srbija je potpuno saglasna sa obrazloženjem predlagača o hitnosti donošenja ovih izmena i dopuna, pre svega, zakona do 1. januara 2017. godine i mi ćemo u Danu za glasanje podržati ove predloge.Ono što bih hteo lično da se osvrnem na par stvari vezano kod samih predloga, a evo moram da kažem, sada sam malo i povučen i diskusijom mog prethodnika, jesu određena pomeranja rokova, pre svega, kod stvari koje je trebala lokalna samouprava da uradi, a to su, su, malo pre smo čuli, izmene i dopune Zakona o javnoj svojini.Ovde je ministarka za lokalnu samoupravu i hteo bih odmah da se osvrnem i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji se dobrim delom odnosi na lokalne samouprave.Imali smo prilike prethodnih dana i meseci da čujemo i od premijera Vučića da, nešto što smo očekivali u 2016. godini, a to je Zakon o platnim razredima, da se on neće doneti u 2016. godini. bih od vas, a mislim i da građani Srbije očekuju realno date rokove, kada ćemo na jedan jedinstven način moći da uredimo plate u javnom sektoru. Tu ne mislim sada samo na lokalne samouprave, na opštine i gradove, već mislim i na javna preduzeća i na plate zaposlenih u resornim ministarstvima. Ovo mislim da je veoma značajan podatak za sve ljude koji su zaposleni, a takvih ima više stotina hiljada, jer mislim da ono što smo govorili, a to je da za jednaki rad koji dajete, bez obzira da li ste vi na nekom šalteru u opštini u Beogradu ili Vlasotincu, ili Trgovištu ili ne znam gde, mislim da treba da se dobiju jednake zarade.Prosečne plate u Beogradu, životni standard i sve ostalo, da li može da se meri sa nekom manjom opštinom iz unutrašnjosti je drugo pitanje, ali Ministarstvo mora na jasan način da izađe sa predlogom rešenja plata u javnom sektoru i da se to pitanje jednom skine sa dnevnog reda.Ovde je moja koleginica Aleksandar Tomić, malopre rekla, kad se tiče produženja rokova, upis i kolega Nedimović, ministar, je o tome govorio, upis javne svojine, gde određene lokalne samouprave kasne, a rekao bih da ovde u ovom trenutku nisu u pitanju lokalne samouprave već javna preduzeća, ali i za jedan broj lokalnih samouprava moram da kažem, određena određena olakšanja, ne želim da izigravam advokata ovde opština, ali suština je da mi već u zadnje dve godine imamo zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Imamo stvarno manjak ljudi koji sve te poslove mogu da urade, i to jeste jedna otežavajuća okolnost.Sa druge strane, mi imamo dosta opština u Srbiji, a i ja dolazim iz jedne takve, iz Topole, gde ste imali po različitim osnovama, posle 1945. godine stvarno jednu divljačku nacionalizaciju i gde sada jasno popisati šta je čije, veoma problematično. Naročito kada još nemamo, a to će već u januaru mesecu 2017. godine, za nekih 10-15 dana stupiti na snagu nov zakon o zadrugama, koji će jasno definisati na lokalnom nivou šta je zadružna imovina, a šta će ustvari biti nešto što će biti potencijalno javna svojina, a to je sada veliki kamen spoticanja u svakoj lokalnoj samoupravi.Sa druge strane, mi imamo još jedno kašnjenje koje se tiče lokalnih samouprava i to nije direktno na dnevnom redu, ali ovde se govori o smanjenom kapacitetu samih lokalnih samouprava, a tiče se prenosa podataka iz crkvenih knjiga u matične knjige u svakoj lokalnoj samoupravi. Tu, takođe, sa tim kasnimo.Zamolio bih, pre svega, resornu ministarku da se tu i pomogne lokalnim samoupravama. Imamo, doduše, jedan stvarno nakaradni zakon koji su donele neke od prethodnih Vlada, a to je da taj taj posao mogu da rade samo matičari u lokalnim samoupravama. To je veliki problem, jer zakon je propisao da ti matičari imaju završene Pravne fakultet i oni stari koji su se zatekli, ti stari su, nažalost, pri kraju radnog veka i više su na bolovanju nego što rade, i onda taj posao

drugog i trećeg predloga izmene i dopune Zakona o medijskim javnim servisima. Naravno, i u kasnijoj raspravi, verovatno će i druge kolege poslanici dosta o tome govoriti. Mogu još jednom da kažem, i u svoje lično ime i u ime Poslaničke grupe koju ovde zastupam, Nove Srbije, da podržim ove izmene. Privremeno finansiranje medijskih javnih servisa, RTS i RTV će biti do 1. januara 2018. godine, obezbeđeno finansiranje. Koleginica je maločas rekla da je to četiri milijarde iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini. To ništa nije sporno, plus građani će plaćati tih 150 dinara preko taksi na svako električno brojilo u Srbiji. Govorimo sada konkretno o četiri milijarde iz republičkog budžeta, to vam je negde oko 32 miliona evra, ako bismo sada preveli u evropsku valutu. I to ništa nije sporno.Ono što bih, pre svega, upitao, a ovde bi i da pozdravim, evo verovatno je prvi put ovde, i novog državnog sekretara za informisanje, gospodina Brajovića, i da se prosto nadam da će njegov dolazak u Ministarstvo doprineti da, pre svega, RTS, kao medijski javni servis bude puno bolji. A kad kažem puno bolji, bolji, sećam se iz svojih dečačkih dana, i školskog programa, i obrazovnog programa, koji je bio puno bolji nego što je to danas, ne znam da li je tada RTB imala puno više novca nego što ga ima danas, ali mi smo ovde, i moje kolege iz Nove Srbije, postavili više puta i poslanička pitanja vezana za visinu plata zaposlenih urednika u javnom servisu, i to verujte mi, skoro nikada nismo ni dobili. To je nešto što interesuje građane Republike Srbije, na koji način se tačno troše ovi veliki novci koje izdvajamo iz budžeta, na javne servise i u Beogradu i u Novom Sadu.Voleli bismo da onda znamo, razumem velike komercijalne televizije i reklamni program, ali vi sada imate bukvalno i kada je drugi Dnevnik RTS, da imate presecanje sa reklamnim programom, koliko to košta i da li će se ovi novci upotrebiti da se promovišu kulturne, istorijske vrednosti Srbije, da se pomažu sve manifestacije u Republici Srbiji, a nažalost, ne da imamo samo izobilje repriznog programa i moram da kažem, nekada uveče i u udarnim terminima, nasilne filmove koje gledaju deca. To je nešto što stvarno ne priliči nečemu što mi želimo da bude, a to je nacionalni javni servis.Sa druge strane, apsolutno podržavam da on ima siguran izvor finansiranja i zbog toga će i Nova Srbija, u Danu za glasanje, ove

Televiziji Beograd, kao nekoga iz kuće ko će znati dosta stvari u tom servisu da uredi.Ono što sam hteo još da kažem, u ovom uvodnom delu, koliko mi bude vreme dozvoljavalo. To je, već smo pomenuli, i kolege koje su govorile pre mene, obaveze države koje imamo na osnovu stare devizne štednje, vezane za presudu Suda za ljudska prava iz Strazbura iz 2014. godine, iznose tog starog duga koji je nastao tamo do aprila meseca 1992. godine, je negde koliko sam našao ovde u podacima, do 310 miliona evra. Zbog građana Republike Srbije, treba da znaju da se to odnosi na građane

u Republici Srbiji. Ova presuda koju sam pominjao iz Strazbura iz 2014. godine, odnosi se na Republiku Srbiju i Republiku Sloveniju. Ali nažalost, kolega je, koji je govorio pre mene pominjao stari režim koji je bio 1992. godine kada su nastali problemi stare devizne štednje, ali nije pomenuo nešto što je pre svega Mlađan Dinkić i njegova tadašnja Vlada radili, a to je da nisu obuhvatili kada su rešavali problem stare devizne štednje, nisu obuhvatili čak ni naše građane određene sa Kosova i Metohije, Crne Gore.To je ono što mi sada moramo da platimo i što je koleginica Tomić već iznela, bolje da to uradimo danas, nego da to radimo za godinu ili dve, ali tada će nas mnogo više i mnogo skuplje koštati.Hteo bih, naravno, i u ovom delu da pomenem, već su kolege iznele, zaduživanje za, pre svega, deonicu autoputa Surčin-Obrenovac. Za nas iz Nove Srbije je veoma bitna stvar, jer smo već u proteklih više od deceniju stalno potencirali izgradnju autoputa kroz Šumadiju, odnosno koridor ka zapadnoj Srbiji. Sada nam je zadovoljstvo da kažemo da će, evo već nadamo se, negde do kraja 2018. godine biti kompletno završena trasa od Beograda, odnosno od Obrenovca, odnosno Surčina ka Obrenovcu, pa dalje dole ka LJigu i do Čačka.Dve stvari, mada ovde nažalost nema predstavnika Ministarstva saobraćaja, odnosno Ministarstva za infrastrukturu, ali zbog građana Srbije bih voleo da čujem da li će ovakav aranžman bilo sa kineskom bankom, bilo sa nekom drugom bankom, biti uskoro pred narodnim poslanicima vezano za deonicu od Čačka ka Požegi? To je nešto što mi isto željni iščekujemo i svi građani koji žive u zapadnoj Srbiji, a to je da se što pre krene sa deonicom i od Čačka ka Požegi i dalje od Požege ka Pešteru ili ka Zlatiboru, sad zavisno koja će se trasa trasa tačno utvrditi, ali bi to bilo dobro da se uradi što pre.Zbog javnosti koja prati ovaj prenos, moram da kažem da su uslovi zaduživanja koje smo dobili od Kineza, a vezano za ovu veoma zahtevnu deonicu od Surčina do Obrenovca, jel tu građani dobro znaju da imamo ona velika klizišta, Umka, i nešto što decenijama nije moglo da se reši, da su veoma povoljni. Mi smo dobili kredit od nekih 198 miliona dolara da 20 godina, odnosno 240 meseci sa kamatom od 2,5% koja je u ovom trenutku najpovoljnija na tržištu.To je nešto što ćemo mi uvek pozdraviti. Jer, ako pravimo nekakvu novu vrednosti, ako pravimo puteve onda apsolutno ima smisla da se država zaduži da bi se 1% na adekvatan način odradio. Zbog toga ćemo naravno podržati i zajmove od Evropske banke za obnovu i razvoj, a tiče se dve deonice na Koridoru 10 kod Dimitrovgrada i Leskovca.Na samom kraju, nešto što me izuzetno i lično interesuje, jer prethodnih, bogami dana i meseci, u ovom parlamentu smo slušali dosta toga i lošeg i ja to prosto moram da naglasim, o radu nezavisnih tela koje smo mi ovde, ili mi ili neko iz prethodnih plenuma izglasao, moram sada da kažem da su ovde ispred nas i kandidati za izbor Saveta Komisije za jačanje konkurentnosti.Zbog javnosti Srbije, uopšte ne znam koliko je ova Komisija koja je veoma značajna, a imamo čitavo jedno poglavlje, poglavlje 8 kod pristupnih pregovora sa EU, koje govori o konkurenciji, koliko je uopšte ova Komisija poznata, a koliko je ona bitna i značajna za sve nas građane Republike Srbije, jer ona treba da stvori takve uslove na tržištu da mi kada uđemo i u veleprodaju i u maloprodaju, da dobijemo određene proizvode po najnižoj ceni, da nemamo dogovorene kartele, da nemamo monopole na samom tržištu, jer ti karteli, ti monopoli imaju naravno za posledicu veliko i enormno dizanje cena.Zbog toga bih ja nešto više rekao o samoj Komisiji za zaštitu konkurencije čiji se jedan član danas, odnosno bira na ovoj sednici, a biće izabran u danu za glasanje. Zakonom o zaštiti konkurencije iz 2015. godine stvoreni su uslovi za izbor prvog saziva Komisije i ona je izabrana u aprilu 2006. godine. Kasnije su doneti podzakonski akti. Naravno, Komisija kada je izabrana bila je, hajde da kažemo, u smanjenom kapacitetu jer je imala samo 15 zaposlenih. Ali, ono što je bitno, da je u ovom trenutku treći saziv Komisije, koju predvodi uvažen prof. Miloje Obradović, i koja se stvarno uhvatila u koštac sa sa velikim problemima koje je zatekla na srpskom tržištu.Moram i zbog građana Republike Srbije da podsetim da je Komisija prvi put 2011. godine koristila svoje zakonsko ovlašćenje da samostalno izriče sankcije za učinjene povrede konkurencije, odnosno mere zaštite konkurencije. Ukupan iznos određen te godine, koji je kasnije i naplaćen u budžet Republike Srbije, iznosio je 350 miliona dinara. Komisija za zaštitu konkurencije prvi put, to moram da kažem, u istoriji Srbije posle 1945. godine, kaznila i jedno javno preduzeće, to su pogrebne usluge za monopol na tržištu. Po tome je naravno prepoznatljiva.Ono što bih voleo da iskoristim u ovoj u ovoj mojoj diskusiji jeste da ohrabrim Komisiju da pre svega vodi računa i da ulazi u maloprodajne mreže, jer će samo na takav način moći da pomogne svakom građaninu da te robe i usluge plaća po što nižoj

kandidata uvaženog pravnika Čedomira Radojčića. To je čovek koji je bio i u prvom sazivu Saveta za jačanje konkurencije i borbe protiv monopola 2005. godine. On je iskusan pravnik koji ima 32 godine radnog iskustva, radio je i u privredi i u lokalnim samoupravama. Bio je sekretar Skupštine opštine Stari grad, a radio je i više od 10 godina u preduzeću „Ivan Milutinović“ i poseduje iskustvo, poseduje znanje da može da doprinese uspešnijem radu same konkurencije.Još

Skupština što pre razmotri i donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Primili ste ostavku narodnog poslanika Ivice Tončeva na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj nadležnog odbora Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona,

pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Ivici Tončevu, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Reč Hvala predsednice.Kolege poslanici, teško je izabrati neku od 27 tačaka dnevnog reda o kojima imam 20 minuta nešto da kažem. Bilo Bilo je zanimljivo slušati ministarku koja je 27 minuta pokušavala da obrazloži onaj deo tačaka dnevnog reda koji se danas nalaze pred nama, koji su došli iz Vlade.Mučila se moram da priznam, dosta, čitajući obrazloženja raznih zakona koji su pred nama pokušavajući da predstavi ono što je za građanima u tim zakonskim rešenjima dobro. Pa je onda rekla – imamo tri zakona gde se samo pomeraju rokovi i ništa se ne menja, samo rokovi. Sada, zašto se pomeraju ti rokovi ministarko. Zašto Vlada nije donela zakon kojim se uređuje radno-pravni status plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, državnim organima itd. na koji se obavezala zakonom donetim u februaru mesecu ove godine, da će biti donet do kraja ove godine?Šta je to sprečilo najbolju Vladu na svetu, na planeti, kako god, kako slušamo svakog dana od njenih članova i njenog predvodnika? Koji su to kapaciteti vama potrebni i zašto vam je sad potrebno još godinu dana da to uradite, a niste uspeli da uradite za ovih deset meseci? Zašto da vam verujemo da će to biti urađeno? Apsolutno nijedan jedini razlog da vam verujemo nemamo.Kada se pomeraju ovi rokovi, postavlja se pitanje odgovornosti zašto nešto nije urađeno i ko je odgovoran. Vi to, naravno, niste mogli da kažete, jer je vezano za 1. tačku dnevnog reda odgovornost na vama, odnosno na vašem Ministarstvu. Možete vi da kažete – ja sam ministarka tek četiri, pet meseci, ali mislim da ako je taj zakon pripreman, a trebao je da bude pripreman zajedno sa Zakonom o platama zaposlenih u javnom sektoru usvojenim u februaru mesecu ove godine, on je mogao i morao da se nađe u Skupštini, a ne da vi ovde dođete i tražite još godinu dana i da ne kažete pri tome ništa.Druge ništa.Druge dve tačke vezane su za plaćanje takse za Javni medijski servis i ponovo je praksa Vlade da jedan zakon koji se zove privremeni, u svom nazivu ima reč „privremeni“, postaje trajni. Ne sad u prvom koraku, sad vidimo da postoji još godinu da se produžava to privremeno, ali kao u slučaju otetih penzija što će biti trajno, čini mi se da će i ova pretplata, ovako kako je sada usvojeno, biti trajno rešenje, iako je obećano nešto drugo građanima pre pet godina kada je SNS dolazio na vlast. Obećano je ukidanje TV takse i TV pretplate, pa je vraćeno. Trebalo im je dve i po godine da ukinu, a onda samo posle pola godine su vratili.Zakon o uređenju sudova nije stigao iz Vlade, ali se jedan kolega poslanik setio da pomeri rok. Nije znao baš da obrazloži zašto je to tako, zašto je još godinu dana potrebno da se odloži primena zakona. Ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran u ovoj zemlji za to što se stvari ne rade i ne izvršavaju? Isti je slučaj i sa Zakonom o javnoj svojini, pet godina nije urađen, a sada tražite još godinu dana. Onda slušamo ministra malopre koji kaže – najveći broj, skoro svi su. Ko je uradio? Ko nije uradio? Trebaju nam precizni brojevi. Da li je to ova Vlada sposobna da uradi? Da li je sposobna da uradi nešto za građane?Analogno građane?Analogno ili digitalno? Hvalili ste se uvođenjem elektronske prijave za zamenu zdravstvenih knjižica. Pa, evo, odavde idite 500 metara, svako jutro sto ljudi stoji u redu na minus pet i smrzava se. se. Nije smešno. Ne znam zašto je vama to smešno. Da li je njima smešno što stoje u redu? Meni nije smešno. Ja sam prijavio svoju taštu pre 45 dana i još nije dobila to. Koja je to elektronska prijava, šta oni onda analogno posle rade ako ne mogu da završe izdavanje jedne najobičnije knjižice za 45 dana? Piše da je rok 60 dana, ali koji je to rok? Kad prođe taj rok, šta ćete onda da kažete? Bili praznici, Nova godina, Božić? Stalno slušamo neka nemušta opravdanja.Onda dolazimo do nekih zakona koji imaju veze sa građanima, Zakon o PDV-u i akcizama, ali ne, nažalost, za dobro građana. mi je što tu nije ministar finansija, jer je, najavljujući ovaj zakon kada smo usvajali budžet, rekao da je on lično za predlog da se u Zakon o akcizama uvede akcize na zaslađene voćne sokove, energetska pića i zaslađenu vodu. Zato što je Srbija ugrožena epidemijom gojaznosti. Zato što imamo apel Svetske zdravstvene organizacije da preduzmemo neke mere. Jedna od mera je uvođenje akciza i poreza. Ne da bi se punio budžet, nego da bi se stvorio fond za edukaciju ljudi, za jedan zdravi obrok u školama i vrtićima, da vodimo računa o budućnosti ove zemlje i o njenim građanima. Ali, toga u ovom zakonu nema, zato što je ova Vlada sluga krupnog kapitala.Ova Vlada ne sme da izađe na crtu nekoj „Koka-koli“ ili nekoj velikoj kompaniji i da kaže – za dobrobit naših građana, vaši proizvodi će biti dodatno oporezovani u Srbiji. Vi nemate hrabrosti za to nemate hrabrosti za to i zato tog predloga nema. Ima povećanja akciza za cigare, za druge proizvode i to je u redu, ali vidimo da se tu Vlada najviše hvali kako je sprečila šverc cigareta, kako je neki duvan, tone ili stotine kilograma duvana negde zaplenjeno kao najveći problem kriminala u Srbiji. Ali, ne sme se utvrditi ko je rušio Savamalu i drugi slučajevi, za to hrabrosti nema.Bilo mi je zanimljivo kod Zakona o PDV-u, ministarka koja je obrazlagala ovaj zakon pokušala je da objasni kako Zakon o PDV-u nije zakon kojim se rešavaju socijalna pitanja. Time je pokušala da obrazloži to što se jedina preostala mera koja je postojala u Zakonu o PDV, pošto je ova Vlada prvo ukinula, odnosno vratila PDV na hranu i opremu za bebe, ali je omogućila povraćaj, sada najavljuje i ukidanje tog povraćaja. Najavljuje ga tako što će to, kako kaže, stupiti na snagu kada famozni zakon o fiskalnoj podršci porodicama sa decom stupi na snagu. Ja vas pitam, zašto nemamo taj zakon? Dve godine slušamo najave da će tog zakona biti i dve godine nema ničega. Jedino što je Vlada, umesto da nadogradi mere, jer Srbija ima ozbiljan demografski problem i nije dovoljno koliko god vi pred izbore verovatno dođete ovde sa nekim rešenjem kako ćete neke pare davati roditeljima novorođene dece za kupovinu bebi opreme i hrane, to nije dovoljno.Zašto nije mogla da ostane ova mera koja već postoji? Preglomazna administracija, problem poreske uprave da to sve obradi? A šta radi ta poreska uprava, čime se bave? Ne radi ništa, jer su rezultati vašeg omiljenog mentora i onoga čijim se ocenama hvalite je da u Srbiji raste siva ekonomija. Kako raste ako vi svi tako dobro radite svoj posao? Kako raste ako poreska uprava dobro radi svoj posao? Šta je problem? Problem je neznanje, nekompetentnost i nedostatak vizije, što se iz ovoga i vidi. Kao što ste se setili da možete, to je kontradiktorno, u Zakonu o PDV-u govorite o tome da se smanji poreska stopa na brikete i pelet, a onda kažete kako je to u stvari jedna socijalna mera, jer će gubitak u budžetu zbog smanjene stope PDV-a na brikete i pelet biti nadomešćen zapošljavanjem. Znači, vi objašnjavate mere u ovom zakonu da će imati socijalni efekat, a vi ste rekli da nema. Pročitajte zakon do kraja, pročitajte sve što u njemu piše, pa dođite ovde da ga branite.Između ostalog, nije istina da samo tri zakona pomeraju rokove, i Zakon o javnoj svojini i Zakon o akcizama i Zakon o porezu na dodatu vrednost u jednom delu pomeraju neke rokove, na pola godine, godinu. Znači, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji po ko zna koji put pomera neke rokove. Stalno se nešto odlaže početak primene elektronske, valjda toliko vodite ove analogne da ne možete da se odvojite od njih i da pređete na digitalni.Onda dolaze sad po dnevnom redu, između ostalog, tačke koje su predložili odbori Skupštine za razna tela, a koja nemaju sva veze sa finansijama, imaju veze i sa medijima, to je poseban skandal, i sa nekim drugim stvarima. Ali, meni je bilo jako zanimljivo da čitam jedan predlog, jer sam otkrio da u Skupštini postoji vremeplov. vremeplov. Ja bih molio da mi omogućite da koristim taj vremeplov. Evo, sad ću da vam objasnim kako sam zaključio to.Kada čitate Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, čitate kako je došlo do toga i, naravno, ova većina tek krene u izbor novog onog trenutka kad starom prestane mandat, umesto da posao obavi pre, da nema praznog hoda, da nema toga da organi ne mogu da rade jer nemaju dovoljan broj članova, ali da to stavimo sad po strani. Kaže odbor radi, radi, radi i onda kaže – na 14. sednici održanoj 16. decembra 2016. godine odbor je predložio kandidata. Onda su valjda članovi odbori posle seli u taj vremeplov, jer kaže – odbor je na 15. sednici, logično, 15. dolazi posle 14, ali održane 20. avgusta 2016. godine. Znači, u prošlom vremenu!Oni su predložili da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku. I očigledno da taj vremeplov nisu koristili samo članovi odbora, nego je koristio i kandidat, zato što je kandidat u svom dopisu Skupštini da prihvata kandidaturu, potpisao da prihvata kandidaturu za izbor na funkciju na koju je predložen od strane Odbora za finansije 28. novembra. Znači, dve nedelje pre nego što ga je odbor izabrao, on je znao da će biti izabran, odnosno da je izabran od strane odbora već. Ovo je razlog da se ova tačka ne razmatra. On je mogao 28. da kaže prihvatam kandidaturu na koju sam predložen od strane SNS-a, ali nije mogao da kaže prihvatam kandidatu na koju sam predložen od strane odbora, jer je odbor tek 20 dana posle toga doneo odluku. Znači, vi ste morali ili da koristite taj vremeplov malo manje i malo opreznije ili da vodite računa o tome kakve papire šaljete ovde u Narodnu skupštinu.Pa, za razliku od vas, mi i u ovom kratkom vremenu uspemo da pročitamo neke od ovih tačaka. Ja priznajem, nisam uspeo da pročitam sve, nemam tu pamet, a Bogami nemam ni brzinu, jer u ovoj Skupštini da bi mogli da reagujete treba vam Husein Bolt u poslaničkom klubu da strči od onog trenutka kada se objavi saziv elektronski, digitalni, a ne analogni u sistemu Skupštine, imamo osam minuta da reagujemo i dopunimo predloge za dnevni red.Ali, dobro, verujem da će sledeći put predsednica Skupštine biti još zahtevnija, da će nam ostaviti tri minuta, pa ćemo videti da li možemo da angažujemo Huseina Bolta da nam pomogne da za to vreme strči o odnese predloge na pisarnicu kako bi mogli da ostvarimo svoja poslanička prava.Ovi zakoni ne sadrže gotovo ništa dobro za građane i to je posebno vidljivo u jednom onako banalnoj tački dnevnog reda predloga Autentičnog tumačenja odredba odredba člana 5. stav 1. i člana 53. Zakona o eksproprijaciji. Znači, postala je praksa SNS-a da umesto da usvaja jasne zakone koji će moći da se sprovedu i koji će štititi interese građana i države i uvesti red. Vlada, odnosno vladajuća većina pribegava ovim autentičnim tumačenjima i umesto da izmeni zakon ona donosi autentično tumačenje ovde.Šta ovo autentično tumačenje ima za posledicu? Ima za posledicu da se prekine sa sudskom praksom u slučajevima, pre svega vezanim za EPS, za postavljanje dalekovoda i činjenicu da EPS neće da plati građanima zemljište koje oni ne mogu da koriste zato što su postavljeni dalekovodi na njihovom zemljištu ili prolazi iznad njihovog zemljišta. Znači, EPS je koristio rupu u zakonu, međutim sud je zauzeo suprotnu praksu i šta kaže sve ovo? Kaže – u sudovima trenutno postoji 102 predmeta čija je ukupna vrednost 723 miliona dinara. Znači, nekih šest miliona evra.Znači, mi ovim treba da sprečimo građane koji ne mogu da raspolažu svojom imovinom, de fakto, da naplate to države onako kako kaže to Zakon o eksproprijaciji i umesto da se zakonom jasno utvrdi šta se dešava i kako se to reguliše. Mi imamo ovo autentično tumačenje koje treba da prekine uspostavljenu sudsku praksu, na štetu građana Srbije. Znači, svaki ovaj zakon je, gotovo svaki na štetu građana Srbije. „Petrohemija“ i dug od 105 miliona evra koji sada treba da postane javni dug i ovde se govori da je to tzv. istorijski dug, nastao u nekoj prošlosti, provlači se kroz godine, a kakvo je preduzeće, evo od 2014. godine posluje pozitivno. Izmiruje sve svoje obaveze, čak uspeva da vrati i neke obaveze iz tog istorijskog prethodnog perioda.Postavljam pitanje šta ćemo sa nekim drugim preduzećima koja danas nisu na dnevnom redu? Šta ćemo sa onima kojima smo regulisali istorijski dug kao RTB, a oni u 2016. godini od četiri milijarde dinara koliko su potrošili 4,6 milijardi dinara koliko su potrošili električne energije plate 200 hiljada, pa se istaknuti član SNS-a i direktor Spasovski smeje i kaže- pa, šta, neće da nam isključe. I, ko će te dugove, ne te istorijske nego one koji se stvaraju svaki dan od strane partijskih rukovodilaca, nesposobnih kadrova SNS-a, ko će te dugove da vraća nego građani ove države.Ono što me raduje, radujem me prvi dogovor za neki infrastrukturni objekata koji je ova Vlada uspela da dogovori, autoputa, izgradnju deonice autoputa od Surčina do Obrenovca. Stvarno se nadam da će rok od tri godine koliko stoji u ovom sporazumu da je dogovoreno za izgradnju te deonice biti ispoštovan. Mislim da je dobro da znamo da te tri godine već teku, 36 meseci teče od 18. juna ove godine, znači, prošlo je već šest meseci, da će za dve i po godine biti otvorena ta deonica. Da to sada zapamtimo svi i da se spremimo za taj dan, ja ću biti srećan da budem tamo na otvaranju te deonice autoputa, pa sve ako me tadašnji premijer ko god on bio u tom trenutku kamionom preveze preko mosta i

s obzirom da posle nekoliko neuspelih pokušaja i blokiranja više od godinu dana da se izaberu članovi koji dolaze na predlog Udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izdržavanje zaštite dece da konačno imamo neki predlog koji će verovatno proći. Međutim, ono što mene zanima je da li će taj jedan član koji bude izabran imati snage i hrabrosti i podršku drugih članova da uradi nešto po pitanju emitovanja rijaliti programa u Srbiji. Da li ćemo po ugledu na zemlje u okruženju ograničiti vreme emitovanja na one kasne večernje sate kada mladi ljudi, odnosno deca ne gledaju televiziju ili ćemo te programe kao što je slučaj do sada da će se ti programi emitovati 24 sata dnevno i činiti više od 60 ili 70% programa nekih nacionalnih emitera. To je naravno i pitanje za ministarstvo. Ono je dok je bio prethodni ministar pokazalo da nema hrabrosti da se sa tim obračuna, ali hajde da vidimo šta će novi ministar i njegov novi državni sekretar uraditi. **Maja Gojković** Hvala vam. Potrošili ste vreme. **Marko Đurišić** Nisam potrošio vreme. Hvala vam.

čuo sam jako zanimljivu diskusiju od svog kolege i kad je spominjao vremeplov i zašto bi hteo da ga ima i da se malo provoza njime, to je od naknade pameti koja ih je snašla, pa bi se vratili u 2001. godinu. To je jedini razlog. Inače, cela diskusija je jedna najobičnija demagogija.Evo, dotakao se Zakona o porezu na dodatnu vrednost, pa kaže, eto, poreska uprava mora previše da administrira, pa zato menjamo zakon i brani odredbe zakona koje je samo pre tri ili četiri godine ovde napadao u ovoj istoj Skupštini i govorio kako je to nepotrebno administriranje za građane. Sada brani zakon.Kada smo donosili zakon, to je bilo nešto najbolje što smo mogli u tom trenutku da ponudimo građanima Srbije i jeste, morali su da administriraju da bi ostvarili neka svoja prava i toga smo bili svesni. Sada imamo stabilniju ekonomsku situaciju i možemo to na određen način da regulišemo, da nema više administriranja građana.Kaže da raste siva ekonomija. Siva ekonomija jeste jedan problem ovog društva u koji sve prethodne vlasti, osim vlasti Aleksandra Vučića, nisu smele da se uhvate u borbu protiv toga, zato što su se bojali za glasove i zato je ona toliko narasla.Kada postavljaju sva ova silna pitanja, ja bih to razumeo da nisu bili na vlasti,

Hvala, predsednice.Pa, prvo, ja nisam bio tu kada ste uvodili ponovo PDV na hranu i na bebi opremu, a uvodili ovu meru mogućnosti povraćaja. Nisam bio poslanik u tom sazivu, tako da sigurno nisam to kritikovao. A, oslobođenje od PDV-a na hranu i opremu za bebe je po meni najbolje rešenje. I mi predlažemo ovde već godinu i po dana da se smanji stopa PDV-a hrane na bebe sa 20% na 10% i za to nema razumevanja i nema podrške.Ali, kritikujem, naravno, sada ovo rešenje koje još lošije, još lošije, jer vi ukidate jednu jedinu preostalu meru socijalne brige i brige za građane i budućnost Srbije, koja postoji u Zakonu o PDV-u, pravdajući se donošenjem nekog zakona za koji ne znamo kako će da izgleda i koji će to biti iznos jednokratne pomoći koja će biti isplaćivan roditeljima za isplatu za bebi opremu i za hranu. Mi ne znamo koliko će to biti i nismo čuli to, ni od koga ovde, jer tog zakona još nema. A s obzirom da taj zakon dve i po godine ne može da se donese, sumnjam da će biti donet. Da, ostaje isto, ostaje isto, ali to nije dovoljno.Mi imamo problem u ovoj državi, demografski problem, koji ne može da reši savet za borbu protiv abortusa, što čujemo da Vlada ima nameru da donese, uključujući crkvu i ne znam koga još u taj problem. To se tako ne rešava, gospodo, u modernim državama, nego aktivnim merama podrške porodicama sa decom. E, toga nema. To je ono što nedostaje.

stvarno mi je užasno žao, pre svega kao građanki Republike Srbije, što se ovde sprdamo sa elektronskim uslugama, kao načinom da olakšamo život i građanima i privredi Srbije i to je pretpostavljam razlog zašto od 2015-2016. godine građani žive u Srbiji i nemaju nijednu elektronsku uslugu, moraju da idu na šalter, da skupljaju papire, da se vraćaju sa šaltera, da se vraćaju ponovo na šalter, pa opet da skupljaju papire, pa da se vrate kući, pa da izađu sa posla da odu na šalter i tako sedam, deset sati, ali zato što vidim da sad kada smo krenuli da uvodimo elektronski servis, kao Vlada Republike Srbije, to je potpuno onako stvar sprdnje ovde.Dobro, ako vi mislite da elektronski servisi nisu važni za građane, sva sreća što ova Vlada misli da su važni, kao način da se konačno u 21. veku olakša život u Srbiji. Ne postoji razlog da se ide na šaltere, nema razloga.Što se tiče hvaljenja u vezi sa uvođenjem elektronskih zdravstvenih knjižica, ja se izvinjavam građanima Srbije ako je izgledalo da se moje Ministarstvo i ja kao ministar tog resora hvalilo sa uvođenjem zdravstvenih knjižica, elektronske prijave za zdravstvene knjižice, zato što je to stvar zbog koje treba da nas je sramota, da smo ih pustili 9. novembra 2016. godine. Ja se izvinjavam ako je delovalo kao da smo se hvalili. Nije bila namera. Bila je namera da kažemo ljudima da smo konačno uveli mogućnost da se od kuće, od prijatelja, sa posla elektronski prijave za jednu uslugu Republike Srbije.Tačno je da zato što se ovo uvodi tek 2016. godine nema dovoljno ljudi koji koriste ovaj princip, ali je isto tako tačno da je važno ljudima dati izbor da mogu ukoliko hoće da koriste elektronske servise i da se prijave od kuće ili iz kancelarije ili od prijatelja, a da ako neće, mogu isto tako i osećaju se bezbednije, da stanu u red i da čekaju na šalteru.Isto tako, treće je tačno da smo zajedno sa Poštom Srbije uveli mogućnost da se za knjižice prijavljuje i preko šaltera Pošte koji postoje postoje u svakom selu Republike Srbije, tako da kada penzioneri koji ne žele da recimo odu u penzionerski klub, jer smo i u penzionerskim klubovima uveli, uz pomoć, još jednom javna zahvalnost volonterima sa FON-a. Oni volontiraju Oni volontiraju da se u penzionerskim klubovima prijavljuju penzioneri elektronskim putem za zamenu elektronskih zdravstvenih knjižica, da to sada kada idu po svoje penzije mogu da urade na šalterima Pošte.Dakle, makar smo uveli tri različite mogućnosti da se neko prijavi od kuće elektronskim putem, da ne čeka ni na jednom šalteru, da i dalje čekaju na šalterima RFZO, ili da to urade u pošti. To je najviše što Vlada može da uradi. Vlada ne može i ne treba da ukine jedan metod čekanja u redovima na šalterima ako ljudi hoće da čekaju redove na šalterima ili osećaju da im je to bezbednije, ali je važno da se konačno uvede izbor i da oni mogu da urade to i od kuće.Dakle, još jednom, nismo se hvalili. Ako je delovalo da smo se hvalili, ja se duboko i iskreno izvinjavam građanima Srbije, zato što je sramota da mi treba ovo da radimo 2016. i 2017. godine, sramota Ali, verovatno da se desi da ova Vlada nije tu 2017. godine i da neka druga većina dođe, da bi se opet ukinulo sve što se tiče elektronskih servisa, zato što je to očigledno sprdnja ovde. To je prvo što sam htela da kažem.Što se tiče same izrade elektronskih zdravstvenih knjižica, to traje vremena. Da li je to nešto što se nama sviđa, što treba da pozdravljamo? Nije. Radi se najbrže što može. I rekli smo da kada se neko prijavi, da neće trpeti posledice toga, što je logistički potrebno neko vreme da se izradi nova elektronska zdravstvena knjižica.Što knjižica.Što se tiče pomeranja rokova, jeste, nije okej da se pomeraju rokovi i jeste, uvek treba tražiti odgovornost kada se pomeraju rokovi. Ali, kako da vam kažem, radi se na velikom broju poslova čiji su se rokovi potpuno sumanuto i bezrazložno za jednostavne poslove pomerali pa i po sedam godina, i ova Vlada treba da ih završi. Uobičajeno, kada želite da završite neke poslove, treba vam neko vreme. I onda sistematski završavate jedan po jedan, po jedan, po jedan posao. To je ono što radi ova Vlada.Jedan Vlada.Jedan od poslova koji je potpuno nerazumno, nelogično pomeran sedam godina je prenos matičnih knjiga u elektronski oblik. Ponovo, jedan od ozbiljnih poslova važnih za građane Republike Srbije, sedam godina.Rekli smo, recimo, za to da se rokovi više neće pomerati i ceo sektor radi u ministarstvu na tome. Neće se pomerati. Lokalne samouprave moraju da završe ovaj posao, kako znaju i umeju.Znate li šta smo nasledili posle šest i po godina od kada je donesen taj zakon? Recimo, opština Trstenik, 1. novembar 2016. godine, posle šest i po godina, više od toga, prenos matičnih knjiga u elektronski oblik 1,5% posla urađeno, 1,5% posla urađeno. Radili smo sa njima i danas je 69% posla urađeno. Znači, može da se uradi za dva meseca, ali niko ga nije uradio šest i po godina. Dok vi niste rekli, kao Vlada Republike Srbije, ovo više nema smisla, uradićete, svaki dan ćemo pomagati i kontrolisati da li je posao urađen.Taj posao, veliki posao koji je trebao da bude urađen pre četiri godine će do kraja ove godine biti završen, a onda očigledno poučeni ovim kako mora da se uradi, da bi posao bio završen, zajedno sa Ministarstvom finansija prelazimo na registraciju imovine, da završimo i to. Reći ćemo – neće se pomerati više rokovi, završićemo tokom 2017. godine. Završavamo poslove koji se nisu završili sedam godina, i to valjda nešto znači, i to je valjda nešto što treba pohvaliti i nešto što je garant da se ovi rokovi neće pomerati.Na kraju krajeva, usvajane su, kao što kažete, 2008, 2009, 2010, 2011. godine odlični zakoni. Ja sam rekla BMV zakoni, Audi zakoni, a mi i dalje vozimo Zastavu i Fiću, nisu implementirani. Sada se implementiraju posle sedam godina i da zbog toga je potrebno pomeranje nekih rokova, jer sistematski radimo na završavanju posla i završavamo posao po posao.Konačno, još jedno objašnjenje, čini mi se da je potrebno, refundacija i ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Dok se ne završi rad na tom zakonu i Vlada Republike Srbije ne usvoji taj zakon, neće se ukidati pravo na refundaciju PDV, jer nećemo moći da zamenimo tu socijalnu meru jednokratne pomoći.Pored pomoći.Pored toga, postoji više razloga za ovu meru, važnih razloga za građane Republike Srbije, a jedan od tih su ti smešni elektronski servisi zato što ćemo onda to u stvari u stvari uvrstiti u ovaj servis koji smo počeli da pružamo ove godine, a to je elektronska prijava u porodilištima za roditelje novorođene dece, koja po prvi put uskraćuje potrebu da idu na tri različita mesta i da čekaju u proseku sedam sati na šalterima. Sada će se oni i za ovo prijaviti u porodilištima i neće morati da skupljaju račune i neće morati da prolaze kratak kurs obuke kako da rade refundaciju PDV, nego će odmah i svi roditelji, kako se beba rodi, biti prijavljeni za tu socijalnu meru.Važan

i što ukidanjem ovog instituta izvršavamo dalje usaglašavanje sa propisima EU i time pokazujemo još jednom da je Vlada Republike Srbije duboko posvećena što bržim evropskim integracijama.Kada govorimo o neznanju, onda bih pretpostavila da se makar u nekim političkim strankama koje su su deklarisane da Srbija treba strateški da se opredeli za EU i brzo priključivanje EU, čini mi se da zbog ovog ovakvog neznanja, to je možda onda razlog i objašnjenje zašto su te evropske integracije išle tako brzo do 2014. i 2015. godine. Hvala.

po pitanju izbora člana Saveta guvernera i uopšte zašto biramo institucije kada članovima određenih saveta istekne mandat. Zato što tako piše u zakonu. zakonu. Kada počnete da sprovodite proceduru praktično prekidate mandat koji ste mu dali po zakonu, a on traje četiri ili pet godina, i onda biste rekli kako mi smenjujemo ljude. Mi ne smenjujemo ljude, nego jednostavno vršimo funkciju nadzora nad tim institucijama do kraja njihovog mandata. Naše je da obavimo izbor u skladu sa zakonom.Zakon kaže – ako je 14. novembra istekao mandat, onda procedura kreće od sledećeg dana ili od dana kada se konstituiše određeni organ, jer smo imali izbore, npr, za neke druge komisije koje smo birali, a kada je član Saveta guvernera u to je bio 14. novembar, od 15. do 29. su podnosili zahteve sve poslaničke grupe. Znači, 28. je ovaj kandidat podneo svoj zahtev i predlog je podnela SNS, i to je sve u rokovima u skladu sa zakonom.Ukoliko zakonom.Ukoliko to ne radimo i ne želimo da naše institucije, koje su u nadležnosti Skupštine Srbije, rade, onda gušimo praktično rad tih institucija, a u vaše vreme su te institucije birane i godinu i po, i dve godine posle isteka mandata pojedinih članova, vi sada vidite ko je rušio institucije, a ko ih je gradio.Što se tiče uopšte kadrova o kojima pričamo i kako mi nemamo kadrovsku strukturu i kako je Spasovski najgori direktor, pa i u vaše vreme je bio direktor i vaš tadašnji predsednik Srbije je dolazio u isti taj Bor i hvalio se sa takvim direktorima kao što je on.Prema tome, degradiranje institucija, kao što je Republička uprava javnih prihoda, kako ništa ne radi, kako jača siva ekonomija, pa pokazuju rezultati. Onoliko naplaćen porez na osnovu delovanja Republičke uprave javnih prihoda pokazuje rezultate u budžetu, a u vaše vreme je gospodin Mišković koristio i zemljište ispod Belvila, nikom nije plaćao porez za to i Republička uprava javnih prihoda nije smela da uradi procenu zemljišta i kapitala, nego su to plaćali oni koji su kupovali te stanove preko kredita određenih banaka, a koje u stvari iz budžeta svih građana Srbije. Tako je izgledala vaša politika, a ovako danas izgleda naša politika. **Maja Hvala.Imam problem, odnosno sada malo bolje razumem zašto je ministarka Brnabić danas ovde. Vi ovde jeste prvi put danas u Skupštini prvi put ste u Skupštini da obrazlažete ove zakone za pomeranje rokova. Znači, drugi članovi Vlade su to već radili i oni ne mogu sada da kažu to što ste vi nama rekli – evo, moramo sada, sedam godina je prošlo, neki posao se nije završio. Ko je sedeo u Vladi pet od tih sedam godina? Ko je sedeo? Oni sa kojima vi sedite u Vladi. O tome se radi. Ne možete vi da kažete – ja sam tu četiri meseca, nemam nikakve veze sa tim. Znači, ista većina je birala vašu prethodnicu i ministra pre toga. Dobro, bio je neki posao za dve godine, da li je urađen ili nije, možemo, ali vi ste imali još pet godina da uradite, pa niste uspeli. O tome se radi, ministarka.Razumem ministarka.Razumem zašto gospodin Vujović nije tu. On je dolazio ovde tri, četiri puta i pomerao ove rokove u Zakonu o poreskoj administraciji i bilo mu je neprijatno, kaže – mislili smo, ali evo ne može, znate i sada je čovek digao ruke, jer ne može da pravda to, jer on više ne može. Vama je ovo prvi put i sada kažete – nećemo više. Ja vam ne verujem. Odmah da vam kažem, jer nije samo do vas, radi se o Vladi, o sistemu rada, odnosno nerada, i to što mi danas, 2016. godine, uvodimo te elektronske servise je poražavajuće za sve nas, poražavajuće za sve nas, jer je to nešto što je trebalo da se uradi pre pet ili deset godina.Evropske integracije o kojima govorite i koje pokušavate da opravdate, one idu najsporije u Srbiji od svih zemalja.

Poštovana predsednice, cenjena ministarko, kolege poslanici. Izuzetno je zanimljivo kada pojedini poslanici, inače pripadnici bivšeg režima, postave pitanje ko je za nešto odgovoran u Srbiji. Građani Srbije su i 2012. i 2014. godine, i ove 2016. godine, rekli ko je odgovoran za pljačkašku privatizaciju, ko je odgovoran i za otpuštanje stotina hiljada radnika, ko je odgovoran zato što je Srbija opustošena, ko je odgovoran zato što su građani dovedeni na ivicu siromaštva? Kada pričaju o slugama krupnog kapitala i kada pričaju o tajkunima, bih u čije vreme su tajkuni i krupni kapital vladali Srbijom i kome su, ako ne njima i njihovom predsedniku, tajkuni i krupni kapital formirali Vladu 2008. godine.U ime poslaničke grupe Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka, u potpunosti bih se složio sa jučerašnjom konstatacijom ministarke Brnabić o velikom značaju donošenja zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Svi znamo da su trenutno u Srbiji procene vrednosti nepokretnosti najčešće neadekvatnim, a neadekvatna procena vrednosti nepokretnosti otežava pristup izvorima finansiranja, otežava dalji razvoj kreditiranja, a sve ovo sprečava privredni rast koji nam je preko potreban zarad ekonomskog i privrednog oporavka zemlje.Najveći korisnici usluga procenitelja su, naravno, pre svega, banke. Nepouzdanom procenom vrednosti sredstava obezbeđenja dolazimo u situaciju da banka klijentu ili ne želi da odobri kredit, ili odobrava kredit uz višu kamatnu stopu, čime raste verovatnoća da će takav kredit tokom roka otplate postati nenaplativ. U oba slučaja imaju neposredan uticaj na otežan pristup izvorima finansiranja i ometaju razvoj naše privredne aktivnosti. Uz ovo se, često u prethodnom periodu, pojavljivao još jedan problem koji je direktno proizilazio iz neprecizne procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet obezbeđenja, a to je situacija koja banka od klijenta zahteva značajno veću vrednost hipoteke u odnosu na iznos kredita. Sve ovo je posledica činjenice da u Srbiji ne postoji potpuna i sistematizovana infrastruktura za kvalitetno i pouzdano vrednovanje nepokretnosti.U odnosu do sada, procenu nepokretnosti vršili su veštaci građevinske struke, koje je imenovalo Ministarstvo pravde, ali oni nisu uvek imali potrebno znanje o procenama vrednosti nekretnina, nisu imali obavezu stalnog stručnog usavršavanja, niti su imali zvanično usvojene standarde i metodologiju kojim bi se rukovodili. Zbog nestandardizovanih kriterijuma često se dešavalo da se procene vrednosti za istu nepokretnost, a koje su vršene u isto vreme, a razlikuju i do 60%. Sve je ovo često dovodilo do zloupotreba prilikom procena vrednosti nekretnina, a ono što je najstrašnije, jeste činjenica da nije postojalo regulatorno telo odgovorno za sankcionisanje neprofesionalnog i neetičkog postupanja procenitelja.Predloženim zakonom stvaraju se pouzdani nacionalni standardi, obezbeđuje stručnost i odgovarajuće obrazovanje procenitelja, ali i stvaraju unificirana pravila vezana za tržište nepokretnosti, što će doprineti održavanju finansijske stabilnosti, izbegavanju sistemskih rizika, pošto tačnost procene vrednosti nepokretne imovine, kao što sam rekao, predstavlja značajan element finansijske stabilnosti bankarskog sistema, kao i poboljšanje pristupa finansijama i povećanom razvoju privredne aktivnosti.U vezi Predloga o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, osvrnuo bih se na Predlog ukidanja prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, uz važnu napomenu, da, kao što je i ministarka rekla –predloženo rekla –predloženo je da se pravo ukida tek danom početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojima će biti uređene te jednokratne isplate. Najave ove mere u prethodnih par meseci bila je često zloupotrebljivana u dnevno-političke svrhe i zarad ubiranja jeftinih političkih poena, ali usvajanjem Zakona o finansijskoj podršci sa decom kojim će biti uređena jednokratna isplata novčanih sredstava će staviti tačku na sva zlonamerna tumačenja.Nadam se da je sada svima jasno, da će tek danom početka primene te mere biti ukinuto pravo na refundaciju, a ovim izmenama biće omogućeno da svi roditelji ostvare pravo na nadoknadu pošto će svi, ponavljam svi roditelji, imati ovo pravo. Prednost ovakvog socijalnog pristupa biće i činjenica da od sada roditelji neće morati da prolaze kroz te sve dugotrajne procedure, njihove verifikacije i odobrenje od strane Poreske uprave, kako bi refundirali sredstva, već će znači prilikom prijave novorođenčeta biti i imati mogućnost da se prijave i za ovu jednokratnu isplatu novčanih sredstava.Želim još da napomenem da se novim Zakonom o finansiranju i finansijskoj podršci porodici sa decom koji će biti usvojen sledeće godine, planira i značajno povećavanje broja žena koje će imati pravo na porodiljsku naknadu. Naime, prvi put će biti predviđena mogućnost da majke koje rade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, kao i one koje su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva, a obavljaju samostalnu delatnost, imaju pravo na nadoknadu iz budžeta, kao što imaju sve druge majke.Uvođenjem ovih novih kategorija koje će imati pravo na nadoknadu Vlada RS će stvoriti najširi obuhvat ovog prava, pošto ove žene nikada do sada nisu imale pravo da dobiju porodiljsku naknadu od države.I na kraju, vezano za Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva HIP „Petrohemije“ Pančevo, prema Privrednom društvu Naftna industrija Srbije, i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, moram da konstatujem da smo svi bili svedoci da se tokom poslednje dve decenije poslovanje „Petrohemije“ odvijalo u neekonomskim uslovima, i da je upravo zbog toga, i poremećaja na tržištu i došlo do kašnjenja u izmirivanju obaveza dobavljačima, među kojima se nalazio i NIS.Imajući u vidu ugroženu finansijsku poziciju „Petrohemije“, veliku izloženost prema dobavljačima, što je posledica ekonomskih uslova poslova iz proteklog perioda, „Petrohemija“ nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva i izmiri obaveze koje datiraju iz prethodnog perioda, a da pri tom, ne ugrozi tekuće poslovanje i plaćanje tekućih obaveza po osnovu nabavke primarnog benzina i drugih sirovina. Bilo je neophodno da većinski vlasnik, Republika Srbija, obezbedi finansijska sredstva kako bi se izmirile obaveze „Petrohemije“ prema NIS-u.Vlada Republike Srbije usvojila je Program mera za izmirivanje obaveza pre „Petrohemije“ prema NIS-u, po osnovu isporuke primarnog benzina. Zato je u cilju rešavanja problema potrebno donošenje ovog posebnog zakona, kojim će Republika Srbija preuzeti, kao javni dug, obavezu u iznosu od 105 miliona evra. Donošenjem ovog zakona urediće se način, postupak izmirivanja izmirivanja obaveza „Petrohemije“ prema NIS-u, kao i način obezbeđivanja sredstava za ove namene.Smatramo da je neophodno doneti ovaj zakon, poštujući potrebu da se „Petrohemiji“ pruži neophodna podrška, da se ne ugrozi njen normalan i kontinuiran rad, ali i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno preuzetim obavezama. O značaju „Petrohemije“ govore nam i podaci da od 10 zemalja Jugoistočne Evrope, sa više od 65 miliona stanovnika, „Petrohemija“, praktično, jedino raspolaže operativnim kapacitetima za proizvodnju polietilena i sopstvenim sirovinama. Kod tirena je prednost „Petrohemije“ još izraženija, jer u krugu od hiljadu kilometara nema ni jednog sličnog postrojenja. U „Petrohemiji“ radi više od 1400 radnika, koji čekaju da se nađe rešenje kako bi fabrika nastavila normalno da radi, tim pre što fabrika ni danas nema viška zaposlenih i što svi i sada rade punom parom.Već drugu godinu za redom „Petrohemija“ beleži pozitivno tekuće poslovanje. Tako je i u prvih devet meseci ove godine ostvarena dobit od 40 miliona evra, i iskreno se nadamo da će do kraja godine ta dobit veća čak i od 50 miliona

Hvala predsedavajući.Poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima. Izuzetno je važno da vam se danas obratimo u ovoj skromnoj minutaži na 27. tačaka dnevnog reda, koje je vladajuća većina stavila u jednu tačku. Čuo sam i za dva u jedan i za tri u jedan, ali za 27 u jedan, to zaista nisam čuo.Predsedniku Skupštine, Maji Gojković je trebalo pet minuta da pročita koje su uopšte tačke dnevnog reda, a zamislite, da mi iz opozicije, ja konkretno kao šef poslaničke grupe Dveri imam 35 sekundi po svakom zakonu da o njemu govorim.Dakle, to je slika kakav je vaš odnos kao vladajuće većine prema parlamentu, na svaki način pokušavate da ugušite glas opozicije, ali to naravno, nećete uspeti.Koja

Dakle, sve se mora podrediti standardima EU, i to daleko pre, nego što ulazimo u EU, računajući i to, da nikada nećemo ući EU, a moramo primeniti sve ono što putem faks demokratije dobijemo kao naredbu iz Brisela.Krenuću od zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Već smo vam ukazali na to da što se tiče naftnih derivata cena u nastupajućoj godini može da bude samo veća. U ovoj godini kada su bile smanjene cene naftnih derivata na evropskom tržištu, vi ih niste smanjivali u Srbiji, ali naravno, povećavate akcize. Zato će ovi vaši prihodi biti potpuno nerealno ovde planirani u budžetu.Slična situacija je i sa duvanom, jer od 1. januara poskupljuju cigarete u Srbiji i na svakih šest meseci do ulaska u EU će poskupljivati, jer je to još jedan nalog iz EU, ali neće prihodna strana da se puni, zato što će jačati sivo tržište koje će prodavati duvan.Meni najzanimljivije što se tiče akciza, jeste tržište kafe, gde vi radite jednu skandaloznu stvar, uvodite akcize i za domaće proizvođače finalnih proizvoda od kafe i time zapravo, položaj uvoznika izjednačujete sa položajem domaćih proizvođača, što je apsolutno na štetu domaćih proizvođača, i nije vam prvi put. Od 5. oktobra 2000. godine vi ubijanjem domaćih proizvođača, praktično uništavate domaću privredu, jer ih izvodite u konkurenciju sa kojom oni ne mogu da se takmiče, jer nemaju tu vrstu subvencija i podrške države, kao što imaju strane kompanije od svojih država.Dakle, evo sada ste rešili da ubijete i domaće proizvođače kafe i sve one koji rade kao njihovi dobavljači, podizvođači i sve ono drugo što je naša domaća proizvodnja, a mnogo nam je važnije to jer odatle se realno puni budžet kroz poreze na zarade.Naravno, tek je interesantan Carinski zakon u kome vi zapravo, pod daljim pritiscima ulaska Srbije u EU, morate sve da uskladite i da do kraja ukinete sve carine na uvoz strane robe i da do kraja ubijete domaćeg proizvođača i domaću robu.Jedan od uslova za ulazak u EU je ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju. Ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju je uslovljen liberalizovanjem našeg tržišta i uvozom i prometom genetski modifikovane hrane i semena.Treba ministarka i to da priznate građanima Srbije, da je i to vaš plan da na vašem putu u EU, po svaku cenu dovedete u Srbiju genetski modifikovanu hranu i seme, koje je šteta po naše zdravlje, šteta po životnu sredinu i posebno šteta po proizvodnju zdrave organske hrane, koja može biti perspektiva prehrambeno prerađivačke industrije u Srbiji.Šta međutim, ovim Carinskim zakonom vi ukidate, to je veoma interesantno i na to moram da skrenem pažnju javnosti. Pre svega ukidate ono što je bila dobra odredba, a to je da povlastica da pojedini koji dolaze i koji uvoze novu tehnologiju, hoće da osavremene svoju tehnologiju, hoće dakle da ljudi uvezu nove mašine da bi bolje radili, bili su oslobođeni od poreza, odnosno od carine, i to ukidate.Dakle, ubijate domaćeg proizvođača koji je makar imao tu mogućnost da bude oslobođen od carine za uvoz, za proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenjem nove, odnosno osavremenjivanje postojeće tehnologije. To je još jedan dokaz kako vi ubijate domaće firme.Naravno, da vi ne shvatate šta se danas dešava u svetu, velike geo-političke promene u Evropi i svetu, a posebno državni intervencionizam, koji je prisutan širom sveta. Brojne države intervenišu u podršci sopstvenim bankama, sopstvenoj privredi, jedino vi iz SNS i vladajućeg režima, to ne smete da uradite u Srbiji, zato što ste sluge MMF, Svetske banke, Brisela i Vašingtona.Ovde imamo još jednu stvar na koju moramo da ukažemo šta još ukidate u Carinskom zakonu. Ukidate one povoljnosti koje su imale osobe sa invaliditetom. Ne mogu više da bez carina uvoze ortopedska i druga pomagala, ne mogu više da uvoze putničke automobile bez carina, ne mogu više drugu opremu za vršenje raznih delatnosti za koje su se osposobili da se time najosetljivije kategorije našeg stanovništva, osobe sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom, lišavate carinskih povlastica koje su do sada imali. Građani Srbije treba to da znaju, SNS direktno ugrožava najosetljiviju najosetljiviju grupu našeg društva, koja se tiče osoba sa invaliditetom, ali, zato nikada vi nećete ugroziti vaše finansijere iz MMF, nikada nećete ugroziti strane banke, koje deru kožu s leđa građana Srbije, ali evo, osobe sa invaliditetom.Kaznena politika, nedovoljno precizno definisano kada se uvozi kvarljiva roba, kada je roba lošeg kvaliteta i sve drugo što strani uvoznički lobi ovde radi, nema jasne i precizne kaznene politike, jer naravno vi štitite uvoznički lobi. Vama je uvoznički lobi nešto što ovde mora da postoji po svaku cenu, a domaći proizvođač, domaći privrednik i poljoprivrednik može naravno u drugi plan.Slična stvar je i Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. On baš govori o tome kako vi strance stavljate u prvi plan. Evo šta vi radite, pošto su se strane firme žalile da im je preduga procedura oko uvoza robe dvostruke namene, to je izuzetno osetljiva roba koja se koristi i u civilne i u vojne svrhe i mora biti posebno kontrolisana, vi lepo ukidate te procedure za obaveznu kontrolu prilikom carine robe dvostruke namene iz prostog razloga da bi ste izašli u susret stranim firmama koje ovde rade šta hoće.Mi vas savetujemo, nemojte to raditi, makar pošto ste ostavili mogućnost kontrole, stavite da to bude obavezno, da naši inspekcijski organi upadaju u strane firme koje koriste robu dvostruke namene i neprestano proveravaju, ako ste već ukinuli tu proveru na carini.Meni je verujte, i to sa posebnim oduševljenim želim da vam danas prenesem, najdraži vaš Predlog zakona o uslugama. Znate šta je tu genijalno, zakon u najvećem broju svojih odredbi stupa na snagu danom pristupanja Srbije EU. Pa, to je genijalno. S obzirom da mi nikada nećemo pristupiti EU donosimo danas zakon koji nikada neće stupiti na snagu.Ja sam želeo da vam predložim uvaženi ministri nešto veoma konstruktivno, da svi zakoni koje vi predlažete, a koje morate da uskladite sa EU stupe na snagu tek kada mi uđemo u EU, a ne da nas oni ucenjuju, pritiskaju, maltretiraju, teraju da sve naše zakonske propise usklađujemo sa EU, a nikada nećemo ući u EU.Sam EU.Sam premijer kaže da nema pre 2025. godine ulaska Srbije u EU, što bismo mi usklađivali naše zakone sa EU koja nas ucenjuje sa svakim tim novousklađenim zakonom? Vidite da ne mora. Ovaj zakon o uslugama stupa na snagu tek kada uđemo u EU. To je sjajna stvar. Znači neće nikada stupiti na snagu, mi podržavamo takva zakonska rešenja.Dužan sam da građanima Srbije objasnim termin koji sam upotrebio, faks demokratija. To vam je ono kada vi ustanete ministre ujutru, a onda vam stigne faks iz Brisela šta danas treba da radite. Dakle, tako funkcioniše faks demokratija koju ste vi prihvatili, a ne mora tako da funkcioniše. Evo vam nekoliko primera.Nisu sve države Evrope u EU, vi to znate gospodo ministri. Jel znate da nisu sve države u Evropi u EU? Jel znate da nije Norveška, jel znate da nije Švajcarska, jel znate da nije Island?

One nisu želele politički integraciju sa EU. Nisu želele da usklađuju međunarodnu politiku, bezbednosnu politiku, kulturnu politiku, identitetsku politiku, ali usklađuju ekonomske odnose. I moram da vam skrenem pažnju da postoji evropski ekonomski prostor i da postoji EFTA sporazum koji sa EU sklapaju države koje nisu članice EU. Eto vam načina kako da sarađujemo sa EU. Preko EFTA sporazuma i preko evropskog ekonomskog prostora, a ne članstvom u EU, gde smo neprestano ucenjeni na našem putu u EU.Dakle, kada se Dveri budu pitale i odlučivale mi ćemo se ponašati kao ove ozbiljne države, posebno ugledajući se na Švajcarsku koja za svaki sporazum sklada bilateralno, nema paketa, nema nametanja, nema uslovljavanja, uzimamo samo ono što nam odgovora, što je u obostranom interesu, što je na ravnopravnim osnovama. Tako se brane nacionalni, državni i ekonomski interesi države. Uostalom da vas podsetim na primer Islanda, koji je vrati kartu za EU, izbacio MMF, bankrotirao i spasao se time što nije više trpeo ucene iz Brisela i nije trpeo ucene iz MMF.Naravno da vi u Zakonu o uslugama želite da takođe liberalizujete naše tržište i da ga prepustite strancima. To je jedna od mera koju vi stalno nazivate konkurencijom i slobodnim tržištem. Pa, ne može naš čovek da bude konkurentan sa nekim koga podržavaju tolike strane banke i tolike strane države. Podržite vi prvo našeg domaćeg privrednika i poljoprivrednika, pa da onda pričamo o slobodnom tržištu. Nema slobodnog tržišta dok naša država ne podrži našeg privrednika i poljoprivrednika. To je, rekao bih, jasno svakome.Da pređemo sada na one najzanimljivije delove vaše putne infrastrukture. Zajmovi za Koridor 10, za Obrenovac, Surčin, za restrukturiranje državnih preduzeća, novo zaduživanje država više stotina miliona evra kojim će zadužiti ova vlast građane Srbije. Ima tu jedna genijalna istina, odluka kojom Aleksandar Vučić funkcioniše kada uzima zajmove iz inostranstva. Odmah uzme sve pare, a otplaćuje se kredit za pet, 10 ili 15 godina, kada on više neće biti na vlasti. Pa, to je zaista sjajno. Uzmeš pare, potrošiš ih u predizbornoj kampanji, budeš na vlasti nekoliko godina, a onda neka sledeće generacije vraćaju dugove koji pravi SNS.A za šta za šta se uzimaju te pare za ove koridore? Da li će umesto nekog Čumeta iz DS-a sada finansirati neki Čume iz SNS-a, recimo na Koridoru 10? Zanimljiv je taj Koridor 10, jer me tu zanima šta se uopšte finansira sa 35 miliona evra. Nema detaljnog prikaza strukture troškova da biste opravdali zaduživanje. Često nema ni osnovnog plana otplate kredita. Nema nikakvih osnovnih uslova. Tu je posebno karakterističan ovaj kredit sa kineskom bankom. Kinezi su zaštićeni kao beli medvedi, oni uvoze svoju tehnologiju, rade njihove firme, oni za svoje pare vraćaju nazad. A gde smo mi tu zaštićeni? Zašto mi ne finansiramo izgradnju puteva iz primarne emisije i isto tako vraćamo te rate kao što vraćamo i kineskoj banci?Znači, banci?Znači, zašto mi sve te provizije, odobravanja kredita, plaćanje penala i svega drugoga plaćamo stranoj banci, kada to može država da uredi u sopstvenom sistemu kroz dodatno štampanje državnog novca? Dakle, veoma jednostavna stvar koja funkcioniše svuda na svetu i sve ozbiljne ekonomije sveta tako su se razvile.Vi možete, ministarka, da se smejete, ali vi to ne znate. Pogledajte SAD koje su vama uzor. Uvek kada je problem, šta rade SAD? Pa, dodatno štampaju dolar i upumpavaju ga u svoju privredu, a mi ne možemo dodatno da štampamo dinar i da ga upumpavamo u svoju privredu. Znači, Srbi ne mogu, a Amerikanci mogu. E, pa neće moći tako! Dakle, normalno da mi treba da naš novac upumpavamo u našu privredu, a ne u strane firme.Naravno, najinteresantniji je Koridor 10, 275 miliona do sada potrošeno i kažete da nije dovoljno, a niko ne zna zašto nije dovoljno. Ko je napravio pogrešnu analizu? Možda Milutin Mrkonjić? Velimir Ilić? Ili možda Aleksandar Vučić i Zorana Mihajlović? Hajde da vidimo ko je kriv za kašnjenje radova na Koridoru 10, za preplaćivanje radova, za korupciju i za sve ono zbog čega vi sada uzimate novi kredit, novi zajam da biste završili Koridor 10. Pa, kada će konačno neko u Srbiji da odgovara za sva kašnjenja, za sve korupcije, za sve lopovluke, za sve ono što karakteriše vlasti od 5. oktobra 2000. godine

Naravno, uslovi su restrukturiranje naših državnih preduzeća i, naravno, privatizacija. To je sledeće što ćete morati da uradite po nalogu Svetske banke, da prodate EPS, da prodate Telekom, Železnice, Puteve Srbije, Srbijagas i sve drugo mora da se privatizaciju i ode u ruke stranaca, jer vi služite interesima MMF-a i Svetske banke, a ne domaćim ekonomskim interesima.Ono što posebno želim da istaknem, meni je izuzetno drag Zakon o regulisanju javnog duga po osnovu neisplaćene devizine štednje. To je veoma zanimljivo. Prvo, ko je taj Evropski sud za ljudska prava? Mi nikada nismo potpisali nikakav protokol da priznajemo njegovu ingerenciju. Zašto bismo mi njegove odluke poštovali? Pa, niko u Evropi ih ne poštuje, niko još nije ratifikovao bilo kakav protokol sa Evropskim sudom za ljudska prava. Nemojte, dakle, varati stvar, ako se već pozivate na to da treba slušati Evropski sud za ljudska prava, pa isti taj Evropski sud za ljudska prava će vam doneti presudu da vratite penzionerima sve što ste im opljačkali u prethodne dve godine smanjenjem penzija penzija za 10%. Po istom ovom osnovu kojim vraćate starim štedišama, moraćete, gospodo naprednjaci, da vratite i penzionerima koje ste opljačkali u prethodne dve godine.Istina, godine.Istina, posebno je simpatičan Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji se neprestano, naravno, odlaže. Sam predsednik Vlade je priznao – ništa od platnih razreda. I dalje će najobrazovaniji sloj stanovništva, naši prosvetari biti plaćeni ispod prosečne plate u Srbiji. Nemate nikakvu analizu stanja zaposlenih u javnom sektoru, da vidimo ko je partijski zaposlen, da vidimo ko je suvišan, da članove SNS-a vratimo u kancelariju SNS-a, a ne da nam sede po javnim preduzećima a da nemaju ni stolicu.Dakle, ključno je da mi vidimo šta se tu radi, a ja posebno apelujem na stanje u vojsci. Preko 1000 vojnika po ugovoru napustilo je Vojsku Srbije u prethodne dve godine. Da li shvatate šta radite ovakvim materijalnim statusom, ovakvim odnosom prema profesionalcima u vojsci, u policiji i u službama bezbednosti? To je nedopustiv odnos i morate hitno uvesti platne razrede. Mora da se zna da službe bezbednosti, vojska i policija moraju biti najprivilegovaniji u ovom društvu i njihov materijalni status mora mora biti najbolji. Tu nema razgovora.Naravno, Zakon o sudovima, meni krajnje interesantan, o uređenju sudova, iako ne pominjete ni jedan od problema na koje smo vam ukazivali: koruptivni ugovori sudova sa poslovnim bankama, partijski predsednici sudova, starešine javnih tužilaštva takođe partijski postavljeni, 650 sudija članovi SNS-a još uvek se nisu

tom smislu, još želim za kraj da istaknem Zakon o javnoj svojini. Ne možete da popišete imovinu ni Republike ni pokrajine ni gradova, a pet godina ste na vlasti, gospodo ministri. Srpska napredna stranka je pet godina na vlasti i ništa nije uradila, ali je zato ukinula

naprednjaci pet godina na vlasti i još nisu shvatili kako da se bore protiv bele kuge i traže još godinu dana da razmisle kako zaustaviti belu kugu. Pa, to je zaista, zaista genijalno.Mislim da je predsednik Vlade ovih dana otkrio da postoji problem nataliteta u Srbiji, to je velika stvar i veliko otkriće, kao što je Slavica Đukić Dejanović otkrila da postoji problem abortusa. Ja vam čestitam, izuzetno otkriće i mislim da možda ima nade da ćete jednog dana pokrenuti makar i najmanju borbu protiv bele kuge u srpskom narodu.Da ne govorim o Zakonu o proceniteljima nepokretnosti, koji je napravljen da zaštitite banke. Nigde nema zaštite građana, nigde nema sprečavanja oduzimanja porodičnog doma od strane banaka. banaka. Šta ste do sada uradili? Koliko je građana Srbije ostalo bez porodičnog doma na osnovu lažnih procena nepokretnosti? Za mnogo manje para su morali da prodaju svoje stanove da bi vratili neke dugove. Ko ih je zaštitio? Pa niko, niko, jer vi štitite MMF i strane banke. To je ono zbog čega ste vi i postavljeni na vlast. Pretpostavljam da će ovi procenitelji nepokretnosti, kao i oni upravnici u zgradama koji će biti prinudno postavljeni, naravno biti članovi SNS-a.Naravno, što se tiče PDV-a, govorim i u ime 3450 računovođa Srbije koji su apsolutno protiv Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a, jer uvodite novih 13 tabela i 155 bilansnih pozicija.Na kraju, naravno, ono što se tiče REM-a, koji je skandalozno izjavio da neće dostaviti izveštaj o zastupljenosti učesnika na izborima na medijima u prethodnoj kampanji. Dakle, REM je sada nikad gore partijsko rukovodeće i regulatorno telo. U istoriji višestranačja, sada REM najviše služi vladajućoj stranci.Naravno, što se tiče RTS-a, ukinuti taksu za RTS i pitati direktora i glavne urednike zašto, evo, osam meseci nakon održanih izbora nijedan predstavnik Dveri nije mogao da se pojavi ni na jednoj emisiji na RTS-u, što znači da parlamentarna opozicija, da parlamentarna politička opcija ne može da se pojavi na RTS-u

Hvala, gospodine predsedavajući.Postoji potreba da se ukaže na član 106. i pitanje držanja dnevnog reda. Na nekoliko pozicija tokom ovih dugih 20 minuta, ali s vremena na vreme, poprilično zabavnih koliko mi treba sebi da dozvolimo konfor, da se ovde zabavljamo mada mada vidim nekima od nas to apsolutno nikakav problem nije. Bilo je više nego očigledno zašto. Pričalo se i o prošloj sednici i o pretprošloj sednici i o stanovanju i nekakvim sudijama, o svemu osim o onome što je danas na dnevnom redu, od strane istog onoga ko se požalio u prvoj rečenici, kako je ustao, požalio se da ima samo malo vremena da kaže ponešto o svakom zakonu i onda priča o svemu, osim o tim zakonima. To je bilo više nego očigledno.Druga stvar, gospodine predsedavajući, opet u vezi 106. i dnevnog reda. Mislim da ne treba da dozvolimo da neko ovde primenjuje taktiku da priča stvari koje su jedna drugoj potpuno suprotne u isto vreme i tako, bar teoretski, zakači dnevni red, odnosno, kaže nešto što bi možda moglo da ima veze sa ovim o čemu mi raspravljamo danas, a pritom govori potpune nebuloze koje su jedna drugoj suprotne.Na primer, protivi se saradnji sa EU, želi da se sarađuje sa drugim zemljama, a u isto vreme priča kako se protivi saradnji sa Kinom. Šta sad? Mislim da nije prihvatljivo da mu dozvoljavamo da se on tobož drži dnevnog reda, a u stvari se ne drži dnevnog reda, tako što npr. govori potpuno suprotne stvari. Kada je reč o zajmovima zajmovima kaže da je protiv zaduživanja, da je protiv banaka, a onda u isto vreme i protiv toga da se dobiju povoljni uslovi i da se otplata radi kasnije. Potpuni nonses.Treća stvar, da nam priča kako je za podršku našim domaćim preduzećima itd. a onda u isto vreme i protiv toga da se tim preduzećima pomogne i da se revitalizuje dug. Znači, apsolutno, neverovatno.Ja ne tražim, gospodine predsedavajući, da mi o ovim stvarima glasamo, ovo je više nego jasno svakome ko ovo čuje i vidi. Ja samo tražim da mi vodimo o ovim stvarima računa na vreme. Na vreme, pre nego što Evropski sud za ljudska prava čuje da je veliki ekspert Boško Čvorović rekao da oni ne postoje. Odustaće. Hvala vam. Gospodine Orliću, koliko sam shvatio ne želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem.U potpunosti ste u pravu, gospodin Obradović, jeste imao jedan širi kontekst sagledavanja onoga što jeste aktuelna tema, možda i najširi. Nisam u mogućnosti, nažalost, sve da propratim, ali zato ste vi tu kao poslanici da ukažete. Zahvaljujem.Najpre,

neistine, neznanje i nestručnost „balkanskog špijuna“. Zaista ne mogu. Evo, ovo je predlog zakona. Evo, jedne neistine. Svi smo čuli da je rekao da se ovim zakonom ukidaju povlastice za osobe sa invaliditetom, član 216. koji se menja kaže oslobođeni su od plaćanja javnih dažbina osobe sa invaliditetom odnosno organizacije sa invaliditetom na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom.On nije ni pročitao zakon. Kaže ovako – zašto ne finansirate penzije i plate u javnom sektoru primarnom emisijom. Pa, on hoće da nas vrati u On ne zna šta govori. Kaže – gorivo nije pojeftinilo. Pre pada cene nafte na svetskom tržištu gorivo je bilo preko 170 dinara. Koliko je danas? Ali, pazite, vrh svega, znači neznanja, neistina, jeste da zemlje EU subvencionišu proizvođače kafe. Pa gde to više ima? ima? Da li on zna šta govori? Orao pao. Ništa drugo. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Pravo na repliku, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Što bi rekao Ilija Čvorović, možda ste pogrešili broj, ali ste dobili onoga koga ste tražili. Dakle, sa velikim zadovoljstvom se javljam na prozivku.Naravno da ste izbrisali osobe sa invaliditetom i ostavili taj potpuno neprecizan i nedefinisan član koji sam ja i te kako primetio, ali izbrisali precizne članove gde se oslobađaju za ortopedska pomagala, gde se oslobađaju za putnička vozila, gde se oslobađaju za opremu za privatnu delatnost, sve to ste izbrisali, da biste ubacili jedan nedefinisan član, pa ćete vi da određujete ko šta može da uvozi bez carina, pretpostavljam sa carinskom mafijom kojoj niko nije stao na put poslednjih 26 godina.Naravno, da vi nemate pojma o institutu primarne emisije. Dakle, sve države sveta koje su se ekonomski razvijale, razvijale su se dodatnim štampanjem državnog novca koji je bio strogo kontrolisan, nije dozvoljavana nikakva inflacija koja bi bila prevelika i nije ulagano u potrošnju već isključivo u velike infrastrukturne radove i u novo zapošljavanje. Dakle, takva primarna emisija strogo kontrolisanog državnog novca nama treba. Gospodine Arsiću, to su osnovi ekonomije. Nijedna država sveta se nije razvija, nijedna država sveta koja se razvila se nije razvila bez dodatnog štampanja državnog novca, naučite to već jednom. Jedino je nama zabranjeno dodatno štampanje dinara da bismo zavisili od MMF, Svetske banke i od tih stranih međunarodnih fondova koji deru kožu sa leđa građana Srbije novim i novim zaduživanjem. Nema razloga za to. Mi treba da se organizujemo unutar toga.I, da vam kažem, u ličnom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem, na konsultacijama, pitao sam ga za primarnu emisiju i rekao mi je da je to najbolji metod finansiranja, ali da vi to ne smete da uradite. A vi ga pitajte da li je istina ovo što vam sada kažem.

pa, ja nemam reči, ne mogu da opišem jedno ovakvo izlaganje. Pa, mi smo imali već štampanje novca 1992. godine i 1993. godine. Pa, videli ste dokle smo došli. Štampali su i ovi od 2008. godine do 2012. godine, kontrolisano, kako kažu. Izazvali inflaciju i pad dinara. Može to Amerika zato što je dolar svetska valuta plaćanja, jer oni kad štampaju dolar druge valute skaču, poboljšavaju izvoznu klimu za svoja preduzeća. Mi to ne možemo. Zatvaraju uvoz. Mi to ne možemo. Oni mogu, imaju razvijenu ekonomiju da to urade. I, u vreme Brozove Jugoslavije su se štampali dinari, pa smo imali situaciju da su vraćali kredite četiri, pet maraka na kraju otplatnog perioda, a država je novim zaduživanjima pravdala to štampanje novca. Mi to ne možemo. Nemamo pravo na taj luksuz. Nemamo privredu koja to može da izdrži i svi to znaju ovde, samo izgleda mi da „balkanski špijun“ ne zna.Carinska oslobođenja, proširuju listu poreskih i javnih dažbina na osobe sa invaliditetom. Proširuju i neće to biti napisano za ime kao što se ranije pisalo, nego će biti određeno posebnim podzakonskim aktom.Ne

i ne znam šta imate protiv Svetske trgovinske organizacije kada je Rusija član Svetske trgovinske organizacije. I, nemojte da nam branite Srbiju sa gospodinom Ivanom Pernarom koji ugrožava Srbiju. ima predstavnik predlagača, narodna poslanica Aleksandra Tomić. **Aleksandra Tomić** Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, za rad istine, od strane onih koji su hteli ovde da iznesu niz neistina kada je u pitanju računovodstvo uopšte i zakon i pravilnik koji je bio u predlogu da od Nove godine ide kada su u pitanju podnosioci PDV, svi privredni subjekti, da će imati 154 stavke.Odmah da vam kažem, znači, to je jedna ideja, inicijativa koja je prošla pre tri meseca i koju ministar jednostavno usvojio od strane Udruženja revizora i svih računovođa Srbije, da neće ići takav jer je suviše ambiciozan za ovaj trenutak u Srbiji. Prema tome, da će ići postepeno, da se ne širi ovde jednostavno dezinformacija i da plašite građane Srbije sa tako nečim što ne postoji.Drugo, kada govorite o tome da država treba da interveniše sa određenim finansijskim sredstvima, zarad istine, a pošto je to predmet inače i Odbora za finansije, na svakom odboru imamo raspravu po tom pitanju, država interveniše, i zato postoji 11 preduzeća koja su u restrukturiranju, odnosno strateški važna po principu privatizacije koje država direktno finansira iz budžeta. Zato se borimo da nađemo strateške partnere i zbog toga zaista privreda Srbije još uvek funkcioniše u granicama održivosti i to treba da znate.Ali, to treba da kažete Ivanu Pernaru, članu Seljačke stranke Hrvatskog sabora, koji jednostavno dolazi ovde u Skupštinu, posećuje i treba da kažete koje smo mi iskorake napravili prema EU u smislu evropskih integracija, ali ne zbog Hrvatske i ne zbog EU, nego zbog nas samih, da bi da bi imali konkurentnu privredu, da bi mogli da se nosimo jednostavno sa firmama i u zemlji i u inostranstvu i u regionu. Nije ni čudo što ceo region i svi gledaju u Srbiju, gledaju prvo u našu privredu, pa onda neke stvari menjaju i prilagođavaju svemu tome. Hvala.

Ovo je bilo po osnovu pominjanja stranke.Da, inače, s vremena na vreme, interesantna okolnost da neki koji zahuktani krenu da objašnjavaju ovde šta sve nije dobro kod nas, onda zakače i stranku i ljude poimence i više ni sami ne znaju šta su uradili i koliko replika izazvali.Ovo je direktno po osnovu pominjanja stranke. I baš mi je drago što je bilo i tog osnova, čisto da ne ostanemo nedorečeni.Hteo sam i ovom prilikom da kažem da je baš lepo i potpuno razumem zašto je onaj ko se uporno trudi da replike izazove i da se malo oseti važnijim nego što inače jeste, zašto je opet danas pričao o DOS-u. Naravno, zato što sam pripada političkoj porodici novoga DOS-a, zato što je primljen u novu veliku koaliciju, na čemu svakako treba čestitati, to je pozamašan uspeh, naravno. Reč je o političkim veličinama listom. Postoji i dalje samo jedna mala problematična okolnost. Nikako da lociramo, dame i gospodo, kakva je politička uloga ili bilo kakva uloga nekih pojedinaca u toj novoj velikoj koaliciji.Već smo se mi bavili u ovoj sali tim pitanjem, i utvrdili smo već nekoliko stvari. Prvo, da onaj ko uporno replike izaziva, neće biti, koliko god to silno želeo, zajednički predsednički kandidat, koliko god se ljubazno nudio okolo, neće, jer ga niko ne zarezuje 2%.Dalje smo zaključili da neće biti ni šef izbornog štaba, jer ne može ni sebe da kontroliše, a kamoli da druge organizuje. Svaki put ovde izazove repliku, prođe kao Đosić u emisiji protiv dr Martinovića, pa se ipak vraća po još. Znači, ni za to nije.Nudili smo mu mogućnost da bude na poziciji običnog pijuna. Za to se zaista prepoznaje talenat, kanda nešto nije zadovoljan. Šta bi još mogao biti? Nešto slušam ovo danas, pada mi na pamet, biće tokom te kampanje sigurno i neki mitinzi, pa biće prostora za kulturno-umetnički program. Ako novi DOS planira poziciju dežurnog kampanjskog pevača, i tu vidim izuzetan talenat. Hvala lepo. Hvala, predsedavajući.Što se tiče primarne emisije, ajmo da to još jednom razjasnimo predstavnicima SNS koji to ne razumeju. Kada se dodatno štampa državni novacgospodine Antiću, gospodine Nedimoviću? Vi razumete o čemu pričam. Može da se štampa za potrošnju, za plaćanje plata i penzija, za vraćanje dugova, što su radile neke prethodne vlasti i to onda vodi hiperinflaciji i katastrofi. Ali može da se uloži u velike infrastrukturne radove i u masovno novo zapošljavanje i to onda vodi povećanju zapošljavanja, povećanju poreza na zarade koje se vraćaju u budžet i pune budžet, a od tog punjenja budžeta, vi vraćate zapravo odnosno kredine rate koje vraćate, to što ste pozajmili iz primarne emisije. Zašto da uzmete od kineske banke, možete da uzmete od Narodne banke Srbije.Jednostavna stvar. Nećeš to dati nikada u potrošnju, nikada u održavanje socijalnog mira, nikada u plate i penzije, već isključivo u novo zapošljavanje. Građanima Srbije grozničavo treba novo masovno zapošljavanje zato se daje primarna emisija, jer od tih para se vraća u budžet. To je gospodine Nedimoviću toliko jednostavno, da ne objašnjavam onima koji uopšte ne žele da čuju šta im pričam.Što se tiče Pernara, ja nisam sklopio istorijsko pomirenje sa Kolindom Grabar Kitarović, jednom od najvećih osvedočenih ustaša u Hrvatskom političkom životu. Nisam joj nosio cveće, nisam se grlio sa njom na mostu, to je radio Aleksandar Vučić, najveći sin naših naroda i narodnosti.Što

Gospodine Milićeviću, ja delimično mogu da razumem to što vi sada radite, ali stavite tačku, jer ovo prestaje da bude polemika između dve stranke. Srpska Skupština ne sme sme da dozvoli ono što slušamo u ovom trenutku. Kakve će biti posledice stavljanja predsednice Hrvatske u kontekst u koji se ona stavlja ovde u polemikama između dve stranke? Kako će to uticati na situaciju koja je i ovako prenategnuta i neodrživa? Pa, ako je neko smešan i pogrešan sa druge strane, pa nije to valjda razlog da mi budemo još gori? Verujte da se ja ne bih osećao nimalo prijatno kada bi me neko podsećao iz Zagreba da je četnički vojvoda predsednik Srbije. Da li to treba da bude uloga Skupštine, da baca benzin u vatru ili ćemo to gasiti?Vodite gasiti?Vodite računa o onome što je prateća obaveza vas kao nekog ko predsedava ovom sednicom. Stavite tačku na te stranačke duele, ukoliko oni počinju da prave problem čitavoj državi i našem narodu u Hrvatskoj. Valjda nam je potrebno spuštanje tenzija, a ne prednovogodišnje ludilo u kojem ćemo sada razoriti i ono malo što je preostalo nakon svega što smo preživeli.

sam vas razumeo, ali isto tako morate i vi razumeti da ja ne mogu predvideti šta će i o čemu narodni poslanici govoriti, a ne želim da uskraćujem pravo ni poziciji ni opoziciji na reč i pravo na repliku. Ali, slažem se sa vama da negde mora postojati granica i moramo zatvoriti krug replika.Reč

mi se ne mešamo u unutrašnje stvari Hrvatske i oni sami biraju svoje rukovodstvo, svog predsednika. Mi to moramo da prihvatimo. Nije bio izbor Aleksandra Vučića da gospođa Kitarović bude predsednik Hrvatske, nego izbor hrvatskog naroda.Tako da, zbog tog izbora, mi to moramo da uvažavamo iz razloga što sa Hrvatskom želimo dobre odnose. Želimo dobre odnose zato što su to, pre svega, interesi Republike Srbije. Ali, stvar

su u pitanju te velike priče i oko primarne emisije i oko politike države i oko Evropskog suda za ljudska prava, pa Srbija tamo ima sudije, samo to gospodin balkanski špijun ne zna, a trebalo bi da zna. zna. Problem koji se ovde iznosi jeste jedna najobičnija demagogija. Da li je stvar srpskog naroda ko će da joj bude predsednik? Jeste. Da li neko u to ima pravo da se meša? Nema. tome će odlučiti građani Srbije, kao što su odlučivali 2012. godine. Znači, u interesu Republike Srbije jeste da ona bude izvor stabilnosti u ovom delu Evrope.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, u toku je još jedna povreda Poslovnika. Reklamiram član 103. vezano za član 107. stav 3, čudna je selekcija u pravima, i član 104, na repliku, pa i u pravima na reklamaciju Poslovnika.Reklamirao sam je na vreme. Mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, jer kad neko priča u Narodnoj skupštini, u najvišem domu, kad neko priča o štampanju novca bez pokrića, to je za mene povreda dostojanstva Narodne skupštine. To izaziva inflaciju, a u inflaciji jedni gube novac, drugi ga zarađuju. Tako su nastali naši tajkuni. Ukoliko neko želi da podrži i da osveži nove tajkune narodnim novcem, da narod izgubi sve, a da oni steknu sve, za mene je to povreda dostojanstva. U vezi toga, za čačanskog proizvođača ničega, u vezi dostojanstva Narodne skupštine moram da poručim, mi seljaci znamo, novac se ne štampa, novac se zarađuje, pa se onda štampa i deli. Nikad se ne štampa i deli bez proizvodnje. Hvala. Gospodine Rističeviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem vam se i izvinjavam, jer nisam video da ste ukazali na povredu Poslovnika, a već sam dao kolegi reč.Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, naravno sa nadom da ćemo se u što kraćem vremenu vratiti ovim tačkama dnevnog reda koje su nas okupile ovde, vidite da nas je ispred predlagača zaista ovde reprezentativan broj i tokom dana kolege će dolaziti da učestvuju u ovoj raspravi, da damo jedan argumentovan doprinos sagledavanja ovih značajnih pitanja koje se nalaze pred narodnim poslanicima.Želim da istaknem nekoliko stvari. Naprosto, imam i ljudsku i, da kažem, funkcionalnu obavezu da prokomentarišem nekoliko pitanja.Dakle, ova Vlada Republike Srbije u protekle, da kažem, dve, dve i po godine pokušava da vodi jednu veoma odgovornu ekonomsku i fiskalnu politiku. Upravo u toj funkciji su čitavi setovi zakona koji su se nalazili pred ovim parlamentom, a koji su imali, pre svega, za cilj da ozdrave srpske javne finansije koje su, hteo to neko da prihvati ili ne, bile pred kolapsom, bile zaista u jednom katastrofalnom stanju i ovoj državi je pretio ozbiljan problem sa izmirivanjem osnovnih obaveza koje imamo prema građanima Srbije, prema budžetskim kategorijama koje su naprosto takve da mi moramo da iznađemo način kako ćemo da ih održimo.Jedan od ključnih elemenata toga je bila finansijska stabilnost. Jedan od ključnih elemenata je bilo smanjivanje deficita. Jedan od ključnih elemenata je bilo suzbijanje inflacije. U takvom jednom aranžmanu koji smo mi ponudili građanima Srbije i dva puta dobili podršku na izborima, poverenje građana u takav koncept se dobija, između ostalog, i stabilnošću domaće valute i suzbijanjem inflacije koja je zaista ostavila žestok jedan osećaj kod građana Srbije zbog svih problema koje smo imali u prošlosti usled ratova, sankcija koji su bili praćeni tom i takvom inflacijom.Dakle, kada je u pitanju investicioni ciklus, određena primarna emisija ne mora nužno biti loša i inflatorna. Ali, u situaciji kada Vlada i država leči svoje javne finansije, ona ne može biti deo tog i takvog paketa. Upravo iz tog razloga mi smo odgovornost prema javnim finansijama, suzbijanje deficita i suzbijanje inflacije stavili u prioritet i verujem da smo u toj borbi položili ispit i zaista ostvarili odlične rezultate.Moram da prokomentarišem još nekoliko pitanja koji su bili deo ove polemike. Ova Vlada pokušava da napravi jedan širok konsenzus i da u tom konsenzusu svoj doprinos mogu dati zaista ljudi koji imaju energiju, koji su vredni, koji su posvećeni svom poslu i zaista daju jedan ozbiljan doprinos ovim našim aktivnostima i radu. Zaista moram gospodina Kojića da pomenem u tom kontekstu. Apsolutno me ne interesuje, u tom smislu, politička geneza, niti bilo kakvi politički odnosi. To je čovek koji zaista daje jedan ogroman doprinos našem radu i naprosto ne bi bilo korektno, ni ljudski, ni profesionalno da to ne prokomentarišem.S treće strane, jedan od prioriteta naše politike su dobri odnosi u regionu i zaista mislim da je ova Vlada na čelu sa premijerom Vučićem u proteklom periodu zaista bila lokomotiva regionalnog poverenja. Ma da su drugi dali 10% onoga što smo mi dali, mi bi u regionu imali daleko bolju situaciju, daleko bolju poziciju. Ne komentarišemo lidere nama susednih država. NJih su izabrali građani njihovih država i naše je da sa njima sarađujemo. Upravo u tom smislu je ova Vlada, premijer dao zaista veliki broj signala koji idu u tom pravcu.Cveće, to je pitanje svakog od nas pojedinačno. Cveće je pitanje da li je neko džentlmen ili nije. Molim vas da to razumete na taj način. Politika je važna, a da li je neko džentlmen ili ne, gospodine Obradoviću, to je pitanje o kome svako od nas treba da razmišlja. Hvala.